Gospođe i gospodo zastupnici, otvaram sjednicu sa raspravom o – - Konačni prijedlog Zakona o referendumu, čitanje, P.Z. br. 784 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Zvonimir Mršić. Ministar uprave Davorin Mlakar će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. **Mlakar, Davorin** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Prije nego navedem najznačajnije elemente ovog zakona, dozvolite mi da se referiram na raspravu koja je provedena u odborima, koje je već uvodno spomenuo potpredsjednik Šeks. Dakle Vlada se, je suglasna s prijedlogom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, da ovaj zakon ne ide u hitnu proceduru, nego da se raspravi u dva čitanja, da bismo mogli eventualne nedostatke ispraviti u tom vremenu između dva čitanja. Isto tako da bismo došli do teksta na koje bi bilo čim manje primjedbi, odnosno teksta koji bi zadovoljio sve ono što je u raspravama izrečeno, a osobito da bismo istovremeno mogli raspraviti prijedlog Zakona o referendumu, i ono pitanje koje je ostalo ključnim kada se razgovaralo o ovom zakonu, a to je pitanje na koji način bi se ubuduće provodio postupak razrješenja općinskih načelnika, gradonačelnika i župana. Evo ja bih ponovo to u uvodu ovog zakona rekao, ovaj zakon ne regulira postupak razrješenja načelnika, gradonačelnika i župana, taj je postupak reguliran potpuno drugim zakonom, Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, ne razumije./… se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu na postupak provođenja referenduma, koji će biti uređen ovim zakonom, a postupak kažem razrješenja načelnika, gradonačelnika i župana, što će biti sadržaj prijedloga, Vladinog prijedloga, bit će jedan novi institut, a to je opoziv, ne više da se njih razrješuje na referendumu, nego postupkom opoziva sa njihove dužnosti. Dakle sada bih rekao samo ono najznačajnije što se tiče Zakona o referendumu koji je pred vama, promijenjen je naziv zakona koji je do sada regulirao to područje, on je nekad se zvao Zakon o referendumu ili još uvijek važeći Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, zbog toga što je regulirao i neke druge oblike izjašnjavanja koji ostaju riješeni Zakonom o lokalnoj, i mislimo da ih ne treba posebno regulirati ovim zakonom. Drugo ili najbitnije ono od čega smo trebali krenuti je da je ovaj zakon obveza usklađivanja sa izmjenama Ustava Republike Hrvatske, pa tako smo u ovaj zakon unijeli sve ono što je i uređeno izmjenama Ustava, a to je mjesta gdje se odlučuje na referendumu, dakle da budu ista ona diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u državama u kojima prebivaju naši državljani, isto tako birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali se u vrijeme održavanja državnog referenduma zateknu izvan granica države ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj se nalaze, ili na koji drugi način određen zakonom. Ono što je možda jedno od značajnih novina ovog zakona u odnosu na dosadašnja rješenja koja predlažemo, a to je da smo produžili rok u onoj prethodnoj fazi održavanja referenduma, kada se prikupljaju potpisi za za održavanje referenduma, do sada je taj rok bio 15 dana, i bilo je dosta velikih prigovora da je tehnički gotovo nemoguće u tom kratkom roku prikupiti potreban broj potpisa, tako da smo taj rok produžili za državni referendum na 30 dana. Detaljnije smo ovim zakonom uredili i postupak izjašnjavanja birača o potrebi raspisivanja i državnog i lokalnih referenduma. Ono što se pokazalo također kao nedostatak dosadašnjeg zakona, to je obveza predavanja zahtjeva za raspisivanje referenduma koja nije bila i nije propisana sadašnjim zakonom, tako da smo sada propisali rok u kojem nakon prikupljenih potpisa onaj koji ustvari je zadužen za provedbu prethodnog postupka je dužan u roku od 3 dana od isteka roka za prikupljanje potpisa svoj zahtjev za održavanje referenduma, zajedno s tim prikupljenim potpisima dostaviti nadležnom tijelu koje odlučuje o raspisivanju referenduma. Ono što je još novina u odnosu na postojeće rješenje, to je ograničenje koje je bilo do sada postavljeno za ponovno raspisivanje referenduma o istom pitanju. Do sada je bio rok 6 mjeseci, sada bi se ta zabrana ponovnog raspisivanja referenduma produžila na godinu dana. Ono što bih evo još kao zaključno želio reći jer je to potaknulo rasprave na svim odborima, da imate na umu, odnosno da uzmete u obzir da postupak razrješenja općinskih načelnika, gradonačelnika i župana je riješen drugim zakonom, da su tim zakonom i koji je dalje na snazi, na snazi odredbe na koji način se regulira njihovo razrjeđenje, ono što je istaknuto da je problem, odnosno nedostatak prijedloga, to je činjenica da je općinsko, odnosno gradsko vijeće ili županijska skupština donosila odluku o raspisivanju referenduma, jedna trećina vijećnika je bila ovlaštena podnijeti prijedlog svom predstavničkom tijelu za raspisivanje referenduma, ali donošenje odluke je ostalo kao što je to regulirano tim zakonom, da je natpolovična većina svih vijećnika bila potrebna da bi se odluka o raspisivanju referenduma donijela, dakle takvih izmjena te su norme i dalje na snazi i mislim da može pomoći u daljnjoj raspravi da se ne osvrćemo na ono što je zakonom za sada utvrđeno na taj način i regulirano, pa su te norme i nadalje iz Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi na snazi. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Odmah u ime kluba SDP-a mogu izraziti zadovoljstvo da se ovako važan zakon kao što je Zakon o referendumu donosi u redovitoj proceduri. Dakle, ne u jednom čitanju, pa se ostavlja dovoljno vremena da se u javnoj raspravi nađe odgovarajuća mjera za korištenje instituta referenduma i na državnoj i na lokalnoj razini. Naime, Zakon o referendumu je onaj zakon kada predstavnici građana u obliku zakona vraćaju ili omogućuju građanskoj inicijativi i građanima da u skladu s tim zakonom pojedina pitanja rješavaju neposredno. To je institut koji mora biti uređen vrlo precizno da se ne bi dogodilo ono što nam se dogodilo sa referendumom o Zakonu o radu. Dakle, to je vrlo važno pitanje za cjelinu demokracije u nekom društvu. Zbog toga klub SDP-a i podupire da se zakon donese u 2 čitanja. Iznaći mjeru između potrebe i zahtjeva za odlučivanjem na referendumu i potrebe potrebe da se sustavno rješava u predstavničkim tijelima je zadaća, stalna zadaća predstavničkog tijela bilo na državnoj razini ili na lokalnoj razini. Drugo što želim odmah reći, ovo usklađivanje sa Ustavom zapravo je u zakonu prepisan sam Ustav i ništa nije razrađeno. To je vrlo važno za članak 6., zapravo je prepisana odredba članka 88. Ustava, a nije uopće pokušano razraditi se koja su to druga pitanja, za koje se može smatrati da su od važnosti za neovisnost, jedinstvo i opstojnost RH. To bi uvijek To bi uvijek u praksi moglo izazivati dvojbe, sumnje i prijepore pa bi bilo dobro barem da se notiraju kao podloga za raspravu ako već ne može biti u obliku norme. Vrlo važno je za istaknuti, a to je već i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u svojim zaključcima i predložio Vladi. Naime, u članku 3. stavak 2. predviđa da na referendum osim hrvatskih državljana, na lokalnom referendumu, osim hrvatskih državljana mogu sudjelovati i državljani zemalja članica EU koji imaju prebivalište na području lokalne jedinice ili područne jedinice. Prema stajalištu takva formulacija bi onemogućila da se provede europski standard. Da građani zemalja EU odlučuju i glasuju na referendumu za lokalne, lokalnom referendumu jer u pravilu oni ne stječu državljanstvo RH niti prebivalište na tom području nego stječu boravište. Zbog toga je to predviđeno i Ustavom RH, to je jedna od novina u zadnjoj noveli Ustava. Kad je riječ o pitanjima o državnom referendumu ponavljam da smo iz Ustava prepisali odredbu članka 87., a nismo pokušali sagledati i druga pitanja koja bi se mogla naći u obliku izjašnjavanja na državnoj razini. Zanimljivo je i pitanje članka 8., naime predviđeno je da referendum u županiji ili gradu i općini mogu raspisati jedna trećina zastupnika, odnosno jedna trećina predstavnika u predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne samouprave. Kad sam na uvodu govorio da je vrlo važno naći mjeru između, da tako kažem potrebe da se građani neposredno odlučuju i onemogućavanja raznim političkim da koriste institut referenduma kad on zaista nije potreban nego da bi opstruirali vlast, mislim da je jedna trećina zastupnika u predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave premala, preblaga, preliberalna za otvaranje pitanja referenduma. Naravno podupiremo, ne samo što podupiremo nego i tražimo da to pitanje koje je Vlada najavila koje će biti riješeno u Zakonu o lokalnoj samoupravi, odnosno u izboru i opozivu, odnosno razrješenju neposredno izabranih čelnika lokalne i područne samouprave, dakle načelnika, gradonačelnika i župana, dođe na raspravu u drugom čitanju zajedno sa ovim zakonom i da jedan od zaključaka bude i Hrvatskog sabora da se istodobno donesu oba zakona. Jer bi u slučaju da ne bude tako pravna praznina mogla omogućiti pokretanje mnogih postupaka za razrješenje čelnika lokalne samouprave, a tada bi se primjenjivao Zakon o referendumu, a ne Zakon o izboru i opozivu čelnika lokalne samouprave koji je sada najavljen. Drugo, u ime kluba također želim istaknuti, u članku 8. je predviđeno da zahtjev za referendum može podnijeti izvršna vlast u jedinicama lokalne samouprave, a takva mogućnost nije predviđena Vladi RH pa čak ni za savjetodavni referendum što zaista na neki način zbunjuje. Istina je da je mogućnost lokalnog raspisivanja češća i da mora biti liberalniji uvjeti kad se radi o raspisivanju referenduma u jedinicama lokalne samouprave nego na državnoj razini, ali u svakom slučaju savjetodavni referendum bi trebalo omogućiti da može pokrenuti i Vlada Republike Hrvatske. Pitanje je i tema koje moraju biti po našem mišljenju vrlo ne može se po svim pitanjima pokrenuti pitanje referenduma ni na državnoj ni na lokalnoj razini, dakle moralo bi se jače definirati koje su to teme. Kada je riječ o tehničkim detaljima oko raspisivanja referenduma mislimo da je neprihvatljivo da građani koji podupiru ili traže raspisivanje referenduma prilikom davanja svojeg potpisa moraju imati OIB. To je članak 12. predloženog Zakona. Naše stajalište da OIB je samo identifikacijski broj, a ne identifikacijska isprava, prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj identifikacijska isprava je osobna iskaznica ili putovnica. Na tim ispravama postoje brojevi i oni bi trebali biti dovoljni za valjanost potpisa potpore za raspisivanje referenduma. Istina, je apsurdna da se kod davanja potpore za raspisivanje referenduma traži OIB, istodobno kada se već raspiše referendum građanin ne mora dati osobi identifikacijski broj da bi mogao glasovati. Glasovanje je odlučivanje i tu je slabiji uvjet da bi građanin mogao pristupiti a potpora potpisa je kompliciranija i teža nema nikakvog razloga za takvo rješenje u zakonu. Vrlo važno pitanje je zatim da se u članku predviđa da se jedan put u referendumu izjašnjavaju svi birači, svi glasači Republike Hrvatske, a u drugom članku se govori da se izjašnjavaju birači, glasači u Republici Hrvatskoj. TA nepreciznost ne smije ostati u Zakonu jer bi mogla dovesti do rasprava o tome kada o kojoj stvari se odlučuje u Republici Hrvatskoj, a kada o nekoj stvari iz referendumskog pitanja odlučuju svi birači Republike Hrvatske. Dakle, glavno stajalište Kluba socijaldemokratske partije da referendum i zakon treba pustiti u javnu raspravu, do tada izraditi nacrt ili prijedlog zakona o izboru ili opozivu čelnika lokalne, područne i regionalne samouprave, dovesti do toga da se od ta dva zakona u drugom čitanju ovaj zakon i Zakon o izboru čelnika lokalne samouprave zajednički nađe na klupama u Saboru, a do tada da zainteresirane institucije, građani, civilno društvo mogu imati priliku razmotriti Prijedlog zakona o referendumu, dati svoje sugestije i primjedbe kako bismo u drugom čitanju imali bolja bolja stajališta građana, a o njima govori ovaj Zakon, o njihovom pravu da preuzmu odlučivanje od parlamenta pa i predstavničkog tijela lokalne samouprave, kako bismo našli mjeru između odlučivanja na referendumu i odlučivanja u predstavničkom tijelu, na način da pitanja koja su definirana bez sumnje mogu građani uzeti u svoje ruke. Dakle, podupiremo donošenje Zakona po principu zajedno sa Prijedlogom zakona o izboru i opozivu čelnika lokalne i područne samouprave. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Josip SAlapić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Hrvatske demokratske zajednice na početku podržava također da ovaj zakonski prijedlog ide u redovitu proceduru kako bi se razjasnile nejasnoće koje su nastale oko ovoga Prijedloga zakona, prije svega različita tumačenja Zakona su izazvale dosta burne reakcije, dosta nerazumijevanja oko Prijedloga ovog zakona i dosta krivih tumačenja koje mogu izazvati nedoumice s onim zakonima kojima smo do sada imali, prije svega nerazumijevanje zakona kada se radi o opozivu župana, gradonačelnika i načelnika koji su izabrani neposredno na izborima pa se dovodi u pitanje nedoumica oko toga da li ovaj Prijedlog zakona odnosno članak 8. ovog Prijedloga da 1/3 vijećnika u gradskim skupštinama, i općinskim vijećima može pokrenuti pitanje opoziva gradonačelnika, župana ili načelnika i samim time se dovodi u pitanje i onaj zakon o neposrednom izboru ali i temeljna ljudska prava i prava koja su načelnici, gradonačelnici dobili na konto izbora i na temelju podrške birača u izbornim jedinicama. Prije svega namjera ovoga Zakona nije takova zato treba zakon u nekim člancima dodatno razraditi i treba razjasniti sve nejasnoće jer smatramo da je u ovom prijedlogu Zakona prije svega namjera bila da se Zakon uskladi sa Ustavnim promjenama koje smo donijeli ovdje u Hrvatskom saboru 16. lipnja 2010. godine. Bilo je potrebno donijeti sukladno Ustavnom zakonu za provedbu Ustava one zakone koji se ne mogu neposredno primijeniti a to se odnosi prije svega na Zakon o referendumu. Ovaj zakon je jedno osnovno demokratsko načelo koje daje biračima, građanima, da se svojom voljom samostalno izjašnjavaju, kako o lokalnim poslovima i pitanjima tako i o pitanjima na državnom referendumu. Zato ovaj Zakon treba tumačiti u kontekstu usklađivanja sa promjenama Ustava i usklađivanja sa zajedničkim pravom, odnosno pravom Europske unije jer ovaj Prijedlog zakona o referendumu prije svega omogućava izjašnjavanje birača u Republici Hrvatskoj oko referenduma za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Tako na početku treba reći da namjera predlagatelja nije bila onako kako se javno tumačila i da na Prijedlog zakona ne treba biti straha da će ovaj Zakon izazvati političke nemire i potrese jer to prije svega nije apsolutno namjera U ovom Prijedlogu zakona koji je pred nama promijenjen je naziv Zakona, dakle Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanja državne vlasti, lokalne, područne i regionalne samouprave se mijenja u Zakon o referendumu, dakle kraći i jasniji naziv Zakona. Kako sam rekao na početku ovaj Zakon se usklađuje sa promjenama Ustava Republike

izvan granica RH ostvare također svoje pravo diplomatsko konzularnim predstavništvima RH u drugim državama. Ono što je važno za ovaj prijedlog zakona a to je bilo dosta rasprave i kod promjene Ustava na referendumu po ovom prijedlogu zakona se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu neovisno o tome koliko je birača pristupilo pristupilo jer se po prijašnjem zakonskom rješenju trebalo postići da je pristupila većina od ukupnog broja upisanih birača u RH. Dakle, ovdje se odlučuje većinom birača koji su pristupili na referendumu što je još jedan demokratski iskorak jedno ustavno načelo koje jamči građanima demokratska prava po pravima Zakona o referendumu. Propisano je također sukladno našim obvezama oko ulaska RH u EU da svi državljani EU imaju pravo se izjašnjavati na lokalnom referendumu u RH dakle sa istim pravom reciprociteta kao i za građane RH kada RH postane kada RH postane članicom EU. Po ovom prijedlogu zakona predlaže se da što se tiče državnog referenduma treba skupiti 10% potpisa birača upitanih u biračke popise u RH da bi se moglo pokrenuti pitanje državnog referenduma a 20% birača u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kada je u pitanju lokalni referendum sa time da sam na početku tumačio ono značenje 1/3 vijećnika u predstavničkim tijelima koji mogu osim župana, gradonačelnika i načelnika pokrenuti pitanje, pitanje referenduma, ali kao što smo rekli po Zakonu o lokalne i područne (regionalne) samoupravi taj prijedlog treba podržati većina predstavnika u predstavničkom tijelu. Detaljnije se ovim prijedlogom zakona razrađuje postupak izjašnjavanja o potrebi državnog i lokalnog referenduma, rokovi koji su propisani produženi sa ne duže od 15 na ne duže od 30 dana kada je u pitanju državni referendum odnosno propisani rok od 15 dana ne duže od 15 dana kada je u pitanju lokalni referendum. Propisuje se ovim prijedlogom zakona i rok kada je potrebno predati prikupljene potpise. Do sada smo imali slučaj da je to moglo biti i 30 dana, 2 mjeseca da se moglo čekati. Imali smo prije nekoliko mjeseci takav slučaj. Ovim prijedlogom zakona propisuje se rok od tri dana.

uloge Ustavnog suda kada je riječ da li je referendumsko pitanje i zahtjev u skladu sa Ustava Republike Hrvatske, detaljnije se razrađuje uloga Državnog izbornog povjerenstva, uloga županijskih, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava gdje se ovim prijedlogom zakona propisuje da ta biračka tijela odnosno birački odbori imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i 4 člana čime je smanjen broj članova županijskih i gradskih izbornih povjerenstava, to su svojevrsne i uštede ali i olakšana procedura. Detaljnije su se razradili i propisani rokovi za raspisivanje referenduma. Što se tiče državnog referenduma to je 120 dana, a za lokalni referendum 30 dana od dana obavijesti ukoliko se tražila provjera nadležnih državnih tijela da li su ispunjeni svi uvjeti za raspisivanje referenduma u RH.

da se skinu nejasnoće, nedoumice oko ovog zakona jer je on prije svega potreba i obveza RH da uskladi ovaj zakon da bismo mogli pristupiti referendumu za pristup naše zemlje EU. Svjedoci smo da ćemo za evo nekih mjesec dana ako bude sve uredu, a čini se da smo došli kraju biti gotovi pregovori sa i smatramo da ovaj zakon što hitnije treba donijeti da bi građani RH ostvarili svoje temeljno pravo, a to je da se izjašnjavaju oko ulaska naše zemlje u EU, a i o svim onim zakonskim pitanjima i pitanjima lokalnih poslova kada se tiče lokalne i područne (regionalne) samouprave ali i o državnim pitanjima na referendumu. Zato smatram da bismo se trebali zajednički bez obzira na političke predznake dogovoriti da ovaj zakon što kvalitetnije i što bolje razradimo i da omogućimo našim građanima novi demokratski zakon i jedan zaista pravi politički

zajedno sa nositeljima vlasti o onim pitanjima koji su važni za zajednički gospodarski i društveni život. Klub HDZ-a podržava daljnju proceduru ovoga zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Hrvatska je promijenila nedavno Ustav i za uspjeh na referendumu više jasno nije potrebno natpolovična većina svih građana. e sada imamo neki bastard od referenduma i bilo je samo pitanje sve da bi referendum u Europi mogao proći i bilo je samo pitanje dana kada će se takvo jedno rješenje pretočiti u Zakon o referendumu i kada će ta ista načela otprilike biti primijenjena i kada je riječ o lokalnoj samoupravi. Između ostalog eto ovdje se otvara u ovom zakonu i pitanje recimo broja potrebnih glasova za smjenu načelnika, gradonačelnika, župana. Malo prije ako sam ja dobro razumi gospodina ministra predlaže jedan kopernikanski zaokret. Kaže da gradonačelnici, načelnici neće se mijenjati temeljem ovog Zakona o referendumu referendumu nego temeljem Zakona u izborima načelnika, gradonačelnika odnosno drugih tijela lokalne samouprave. Međutim jasno je da bi se taj Zakon o lokalnoj samoupravi u svakom slučaju trebao uskladiti sa ovim nazovimo to tako općim Zakonom o referendumu, a ne na 2, 3 ili ne znam koliko zakonskih rješenja imati posve drugačije prijedloge. Do sada smo u ovoj zemlji imali usuđujem se kazati jednu apsurdnu situaciju, da kada već spominjem ove gradonačelnike, gradonačelnike, župne iste gotovo nitko nije mogao smijeniti jer se tražilo da ih se razriješi apsolutnom većinom od 50% 50% plus jednog glasa svih birača. A sada prema ovom prijedlogu imamo situaciju da ih gotovo svatko može razriješiti. Jasno je da je takva norma štetna i da takvo jedno rješenje mogu predložiti samo oni koji nikada nisu nosile liste i koji nikad de facto nisu sudjelovali sa svojim imenom ni u jednim izborima. Ključne odredbe ovog zakonika su članak 8. stavak 2. gdje se kaže da referendum se raspisuje na prijedlog 1/3 članova predstavničkog tijela na prijedlog župana, gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika ili na prijedlog od 20% od ukupnog broja u u jedinici i članak 21. koji kaže na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasanjem i jasno logično. Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu. Zamislite sada recimo ovakvu situaciju, da 1/3 predstavničkog tijela pokrene zahtjev za razrješenje nekog načelnika, gradonačelnika, župana. Pa mi ćemo u roku od odmah, usuđujem se kazati, destabilizirati cijelu lokalnu samoupravu na prostoru Republike Hrvatske. Jedni će to raditi nama u Istri, drugi će to raditi vama u Slavoniji i Dalmaciji i jednostavno država koja je ionako destabilizirana, da ne kažem rasturena, sada će eto rasturiti i ono što još koliko toliko u nekim sredinama funkcionira, a pritom mislim na lokalnu samouprave. Jednako tako mislim nema se što referendum raspisivati na prijedlog župana, gradonačelnika ili načelnika. To pravo bi trebalo uvijek prepustiti predstavničkom tijelu, ali onda bi apsolutno za pokretanje referenduma tu većinu s 1/3 trebalo podići na barem 2/3 članova tog predstavničkog tijela. Referendum, ja se biti će rijetko korišten institut i ubuduće i zato bih upravo u tom iniciranju trebalo postići jednu reprezentativnu volju onih koji su dobili kakav takav legitimitet građana u pojedinoj lokalnoj sredini. Još jedanput ću reći da oni koji nikad nisu nosili liste oni se mogu igrati i sa lokalnom samoupravom i sa državom i sa Saborom, ali neki drugi ljudi itekako imaju odgovornost kada je riječ o tim tijelima. Još jedanput ću citirati znači odredbu članak 21. stavak 2. da na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu. Znači dovoljno je da na taj referendum teoretski izađe 1, 2, 3, 5 građana i recimo sa 2, 3 ili 5 glasova nešto može proći, nešto može biti dovedeno u pitanje, s druge strane morate imati na umu npr. ako već govorimo o referendumu za nečije razrješenje, da je taj netko izabran u dva kruga sa 50% glasova onih koji su izašli na izbore, a sad bi se teoretski mogao razriješiti sa 1, 2 ili 3 glasa. Na referendum teško da će izići onoliko građana koliko izlazi na lokalne izbore. To je gotovo nemoguće. Izaći ih manje. Zato ako na referendum 50% +1 građanin ja mislim da bi samo takav referendum bio logičan. Znači 50% od upisanih birača mora izaći da bi nešto moglo u datoj sredini nakon toga zaživjeti jer odredba članka 21. stavka 3. govori da je odluka, što je logično, donesena na referendumu obvezatna. Sve drugo mislim da bi bilo izuzetno nepošteno, osim kada je riječ o razrješenju načelnika, gradonačelnika, župana itd. Zašto to govorim? Ja mislim da bi ovdje kada je riječ o njima trebalo ovu većinu od 50% +1 zamijeniti sa onolikim brojem glasova koliko su ih ti ljudi stekli ne u prvom, ili dobili, nego u drugom krugu. Zapravo ne dobili oni nego koliko je ljudi izašlo na te izbore. U svim drugim situacijama neka bude 50% +1 jer se referendum treba pokrenuti u izuzetno bitnim pitanjima. ako je u drugom krugu u Istri za izbor nekog načelnika, gradonačelnika izašlo 45% od ukupnog broja upisanih birača e onda to neka bude referentna brojka kako bi se nekoga moglo i smjenjivati. Ne može se sa manje izišlih na birališta nekoga smijeniti. Drugo ili kako da to pokušam objasniti, npr. u jednom gradu imate 20000 birača, u drugom krugu je na izbore izašlo 8721 birač, e onda za smjenu neka bude, znači da bi se mogao raspisati referendum potrebno da iziđe 8721 birač. Znači to bi trebala biti ta neka referentna većina i otuda jasno treba poći. Za sva druga pitanja da bi referendum prošao predlažem 50% +1 od upisanog broja birača. Problem u ovom zakonu je i ovaj podatak da bi se raspisao referendum, znači 20% od ukupnog broja birača može sakupiti te potpise i pokrenuti takvu inicijativu. Ja osobno smatram da je to apsolutno u redu recimo za nešto veće gradove, možda i županije, ali što ćemo sa onim malim sredinama u kojima živi u tim općinama, kao recimo u Lanišću 400 ljudi ili u nekim drugima 700, 800, 1000 ljudi itd. Pa tih 20% možete relativno lako skupiti i imat ćemo jednu permanentnu destrukciju lokalne samouprave. Ne smije, to želim kazati, ovaj zakon imati za cilj razoriti lokalnu samoupravu već omogućiti da zaživi neposredno odlučivanje građana pa koštalo to koliko koštalo i zato predlažem drugačije većine kada građani skupljaju potpis. Npr. u sredinama do 1000 ljudi neka to bude većina od 30%, za jedinice do 10000, od 1000 do 10000 birača neka to bude većina od 20%, za jedinice do do 100000 neka to bude većina od 15%, za one sredine koje broje preko 100000 birača neka to bude većina od 10%, a za Grad Zagreb odnosno za državu ako želimo taj institut približiti građanima e onda neka za onda neka za pokretanje referenduma te potpise skupi 5% upisanih birača. Znači, pokušajmo razmisliti o nekoj progresiji kao i kod plaća, da u načelu olakšamo referendum, da ga približimo svim građanima pogotovo kada je riječ o tim većim jedinicama, a kod onih koje broje 500, 700, 800 recimo birača mislim da bi trebalo podići taj prag jer bi to stvarno moglo se pretvoriti u jednu ozbiljnu zlouporabu. zlouporabu. Članak 12. ovog prijedloga zakona govori da birači upisuju se u prvi slobodni red uvezanog popisa iz stavka 1. ovog članka. upisuju svoje ime, prezime, adresu, prijavljuju prebivalište prema važećoj osobnoj iskaznici. O.k. Osobni identifikacijski broj OIB, te se osobno potpisuju. Samo da se ne bi ti uvezeni listovi pretvorili nešto što će onemogućiti sprovedbu bilo kojega referenduma. Mi smo vidjeli pokušaj jedne manipulacije od strane Vlade pri ovom zadnjem sindikalnom referendumu kada se je da budem ciničan od prikupljenih 700 i nešto tisuća tih potpisa gotovo poništilo 700000 potpisa. Na kraju, dobro hajde i sami sindikati su od svega toga odustali što ne čudi. Odustali su od svega, pa i prosvjeda, prvomajskih ne znam tih parada, od referenduma, ali ne od pakta sa Vladom. Dapače, što su prilike u zemlji i oni su vlasti lojalniji, a 850000 ljudi živi na rubu socijalne izdržljivosti. I baš danas gledam radnike "Brodosplita". Nemaju posla. Žalim ih. Treba im omogućiti da prežive, ali bi ih trebalo i upitati pa koga ste uvijek do sada birali. No, pustimo sada to. Vlada znamo kada je riječ o Ustavu i ovome prijedlogu zakona ostaje pri ovih 10% kada je riječ o nacionalnom referendumu. To na neki način odgovara ekvivalentu od cirka 450000 450000 potpisa birača. Dobro, vidjeli smo nije to nedostižno. Ali ako se zalažem da se lokalni referendumi, na primjer u najvećem gradu Zagrebu može raspisati sa recimo 5%. Možda bi o 5% trebalo razmišljati i kada je riječ o državnom referendumu. Ono o čemu je i gospodin Leko govorio, ja isto tako mislim da kod lokalnih referenduma uvijek će biti temeljno pitanje što što spada u rad odlučivanja lokalne samouprave. Tu ministarstvo uvijek može svaku inicijativu jasno pokazati. Ali u svakom slučaju po meni referendum treba olakšati, učiniti ga legitimnim načinom izražavanje volje građana jednog prostora. Jasno je da to sve košta. Konačno šta ne košta? No, kada je riječ o gradu Zagrebu ili tim velikim lokalnim samoupravama ili upravama svejedno, županijama itd. Mislim da stvarno treba razmisliti da postotak prikupljenih potpisa bude nešto manji. Jer teško je zamisliti da bi od ne znam 220000 stanovnika, znači 20% u Istri, 45000 recimo netko mogao prikupiti potpisa da bi inicirao bilo koji referendum. Znači, još jedanput zalažem se za nešto manje tu u tim slučajevima brojke. Barem recimo 10%. I to bi bilo otprilike to. Znači, pokušajmo učiniti da referendum stvarno ovaj zaživi, ali isto tako da se u onim najmanjim sredinama taj referendum ne zlouporabi. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja ću vrlo kratko ispraviti jedan netočan navod. Bilo je tu viška netočnih navoda. Ali gospodine Kajin, mi nismo na početku rasprave oko referenduma nego na kraju. Mi smo donijeli promjene Ustava Republike Hrvatske. Gospodin Kajin je govorio kao da je na snazi bivši članak 86. stavak 4. prema kojemu se tražila drugačija većina za referendum. Novim promjenama Ustava traži se većina glasova birača koji su pristupili referendumu. Dakle, suvišno je govoriti o nečemu što smo valjda prespavali. Pa donijeli smo ustavne promjene. Donijeli ste drugačije rješenje oko većine kada se glasuje na referendumu, a sva ova ostala pitanja koja trebamo riješiti to su pitanja koja rješavamo sad na kraju. Mi nismo na početku, nego na kraju. **Šeks, Vladimir Stranka rada)** .../Upadica: Mikrofon uključi./... Pokušavam. Dakle, jedan od navoda koji sam želio ispraviti je kolega ispravio. Dakle, ne može se ovim zakonom uvoditi veća većina, zapravo valjanost izlaska na referendum no to je to ustavnim promjenama zapisano. I oni koji su glasali za te promjene sada traže povratak na prijašnje rješenje. Malo čudno, ali drugi netočan navod. Sindikati su odustali od referenduma. Nisu sindikati odustali od referenduma. I provedbu toga referenduma onemogućio je Sabor u trenutku kad se obratio Ustavnom sudu koji je donio zaključak da nisu ispunjene pretpostavke za raspisivanje tog referenduma. vi koji ste podržali odluku Sabora da se obrati Ustavnom sudu ste omogućili da do tog referenduma nikad ne dođe. Nemojte sad kriviti neke druge za propast toga referenduma.

poštovana predstavnice predlagatelja, kolegice i kolege. Prije svega želim reći u ime kluba HNS-a i HSU-a da je dobro da je predlagatelj odustao od hitne procedure na prijedlog saborskoga Odbora za Ustav. Naime, činjenica je da se pri izradi ovoga prijedloga zakona nije poštivao kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i činjenica je da je u relativno kratkome vremenu koliko je prijedlog ovoga zakona bio dostupan javnosti pa do danas prijedlog sa svojim rješenjima izazvao čitav niz reakcija i primjedbi i udruge općina i gradova, a jednako tako i najistaknutijih vladinih organizacija u Republici Hrvatskoj. U tome smislu iznimno je bitno da se do drugoga čitanja ostavi prostor za javni dijalog i također za prikupljanje svih relevantnih primjedbi kako bi tekst koji će doći i drugo čitanje u sebi u sebi sadržavao takve odredbe koje će ostavljati što je moguće manje dvojbi, ali koji će biti dovoljno konzistentan da ne izaziva javne polemike, odnosno prijepore, kojima bi se ugrozio sam karakter referenduma kao demokratske institucije. Možda valja baš od toga krenuti, dakle što jest referendum, i zašto je on važan. U svim demokratskim društvima referendum je jedna od najvažnijih institucija demokratskoga sustava, on je oblik neposredne demokracije, odnosno oblik neposrednoga izjašnjavanja građana, konkretno birača o pojedinim pitanjima, pa bila ona i od najvišega interesa za državu kao što je to njeno udruživanje ili razdruživanje na naddržavnim ili supradržavnim razinama, ili se radilo o tek standarda po kojima funkcionira dio društva. Jednako tako referendum je i podložan, kao institucija demokratskog neposrednog izražavanja određenim manipulacijama, odnosno prije svega pritiscima populističkih politika, koje pokušavaju referendumom zapravo nametnuti određena rješenja većini, ili što je u nekim društvima također vrlo izgledno rješenja za koja se zalaže većina, ali koja su definitivno ispod svake razine stečenih prava, stečenih standarda, osobito u području ljudskih prava. U tome smislu svaka demokratska država ima određena ograničenja, odnosno definira o kojim se to pitanjima referendum ne može provesti. Tako je i u Hrvatskoj sva sreća, i mi smo također definirali koja su to pitanja koja se ne mogu staviti na referendum, jer bi značila zapravo otklizavanje društva u nedemokratsku prošlost. Referendum sam po sebi ne garantira demokratičnost jednoga društva. Mi smo bili svjedoci desetljećima prakse relativno čestih referenduma u kojima su se, na kojima su se građani određivali i odlučivali prije svega o angažmanu njihovih para, njihovih novaca, to su čuveni referendumi kojima su se definirala pitanja lokalnih samodoprinosa. Dakle i Hrvatska ima u tom smislu bogatu referendumsku prošlost, ali to ne znači da je u toj vremenskoj dionici Hrvatska bila demokratska. Ono što je svakako zanimljivo je da Hrvatska zadnjih 20 godina, otkad sebe smatra demokratskom državom, na temelju višestranačkog parlamentarnog demokratskog sustava, kojega prakticira, zapravo uopće nema institut referenduma kao često korišteni institut. Imali smo jedan jedini, to je referendum o državnoj neovisnosti, imali smo jedan neuspjeli pokušaj za održavanje referenduma, to je čuveni referendum o Zakonu o radu, i imamo tek jedan za kojega znademo da je posve izgledan, možda čak i do konca ove godine, a to je referendum o pristupanju Europskoj uniji. Zašto je to tako? Pa mislim da razlog leži prije svega u odnosu društvene političke elite i zakonodavca u posljednjih 20 godina prema idejama na kojima počiva lokalna, a o mjesnoj samoupravi da i ne govorim. Dakle svjedoci smo da u posljednjih 20 godina, nekad vrlo razvijena mjesna samouprava, koja je također bila jedan od važnih ventila prakticiranja neposrednih oblika demokracije, odnosno neposrednih oblika predstavničke demokracije, potpuno ugušena, dezavuirana, ili ponižena. To se reflektiralo na svoj način i na funkcioniranje lokalne samouprave, pa danas svjedočimo doista o čitavome nizu problema koji ne proistječu samo iz toga da je država visoko centralizirana, odnosno da se 90% sredstava u ovoj državi prikupljenih porezima, prirezima raspolaže u Vladi, odnosno u centru, a samo desetak posto na razini lokalne, regionalne samouprave, od čega pola toga otpada samo na grad Zagreb. Dakle nije samo to svjedočanstvo, već je svjedočanstvo i koje poluge postoje u rukama lokalne, regionalne samouprave u odlučivanju o važnim pitanjima za standard i budućnost građana, od zdravstvene, socijalne zaštite, školstva pa nadalje. Imamo potpuno neriješena određena područja i tu bi valjalo jednim konzistentnim pristupom i visokom razinom odgovornosti političke elite pristupiti pomnom analiziranju stanja i reformi kompletne lokalne i područne samouprave. I stoga bi proistekao vjerojatno i drugačiji stav zakonodavca prema građaninu kao temelju, kao osnovici demokratskog odlučivanja, pa bi onda razina nepovjerenja prema građaninu kao takvome bila puno, puno niža u odnosu na postojeće stanje gdje ne treba to kriti, mnogi od lokalne do državne razine na građanina gledaju kao na remetilački faktor, koji bi zapravo odlučivao u ime političkih elita, a tomu nije prispodobilo pa mu ne treba to ni dozvoliti. Duh ovoga prijedloga zakona baš prije svega zbog toga jednog temeljnog davno ukorijenjenog nepovjerenja prema građanima, ali s druge strane i zbog toga što nije poštivan već spomenuti kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću zapravo govori da je predlagatelj ovoga zakona vrlo nepovjerljiv prema instituciji referenduma. Možda on ima konkretnih razloga za to, ali je činjenica da to nepovjerenje proističe, ili se vidi iz čitavoga niza predloženih rješenja. Recimo jedan od najeklatantnijih je ovo neriješeno pitanje rokova koji se postavljaju, odnosno situacija koja ne jedan način definira i tretira tzv. državne referendume i referendume na lokalnoj razini, gdje na sve moguće načine zapravo otežano da se lokalni referendum inicira i održi, i o tome svjedoče recimo i članci 16. do 19. ovoga prijedloga zakona, kojim su regulirana pitanja rokova. Pa tako vidite da recimo kad je posrijedi odlučivanje na razini Hrvatskoga sabora, koji se praktički stalno sastaje, odnosno permanentno zasjeda, gdje su zapravo pauze u zasjedanju relativno kratke, tu se daje jedan vrlo komodni rok od 120 dana, a kod jedinica lokalne i područne samouprave gdje se u pravilu predstavnička tijela sastaju jednom u 2 ili 3 mjeseca, tu su rokovi spušteni na 30 dana. Nadalje, predlagatelj kaže da se ovim zakonom ne rješava pitanje pokretanja i održavanja referenduma u slučaju opoziva čelnika lokalne, odnosno regionalne samouprave, odnosno načelnika, gradonačelnika i župana, i da će se to pitanje riješiti izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Da li je to dobro? Koliko je dobro za konzistentan pravni sustav da se jedno te isto pitanje, a referendum jest jedna tema, konzistentna kao takva, razrješava u više zakonskih propisa. To nije dobro. Referendum kao instituciju i kao skup procedura treba i mora se regulirati jednim propisom da bude kao takav potpuno jasan, nedvojben, transparentan i svima razumljiv. Sama činjenica, odnosno institut opoziva može biti do detalja razrađen Zakonom o lokalnoj samoupravi, naravno da to nije uopće sporno, ali referendum je tek jedan od oblika u kojima se cijeli postupak opoziva može provesti. Dakle, on nije imanentno jedini, tek je jedan od njih. U tome smislu vidimo razloga da se do drugoga čitanja razriješi to pitanje i da se ovdje definira točno pod kojim uvjetima i na koji način se provodi referendum u slučaju pokretanja postupka opoziva čelnika lokalne i područne samouprave. Ovo postojeće rješenje kojega mi uzimamo dobrohotno prema predlagatelju kao lapsus, a to je da jedna trećina članova predstavničkog tijela zapravo donosi odluku o pokretanju referenduma takvoga i sličnih karaktera je nešto što je potpuno besmisleno. Ali, moramo biti vrlo, vrlo pozorni i vrlo, vrlo pažljivi kad razgovaramo o tome i kad budemo donosili konačne pravorijeke u ovakvim situacijama i definirali konačne prijedloge. Jer ovo je vrlo jedno osjetljivo područje. Činjenica je dakle da Hrvatska živi jedan novi model izbora čelnika lokalne i regionalne samouprave koji još nije do kraja pustio korijenje u smislu da su sve institucije sjele tamo kako smo mi to kao zakonodavac i bili planirali. Činjenica je da je ostalo mnogo nerazjašnjenih pitanja, činjenica je da se u finalu rasprave o samome zakonskom tekstu o neposrednom izboru nije slušala ni struka ni logika i da je ostalo čitav niz praznih prostora praznih prostora koji danas zadaju glavobolje ili predstavničkim tijelima ili čelnicima lokalne samouprave. Jer kao što stoji s jedne strane činjenica da su načelnici, gradonačelnici i župani doista neposredno izabrani neposrednom voljom birača i imaju izvorni legitimitet ne može se to osporavati niti članovima predstavničkih tijela jer nije ni njih netko drugi postavio nego su ih birali građani. U tome smislu treba biti pažljiv, ali i treba razriješiti ona pitanja koja danas postoje kao veliki problemi, a to je što se događa ako gradonačelnik, načelnik ili župan ne predlože na vrijeme prijedlog proračuna. Po sadašnjim propisima zato ispašta predstavničko tijelo koje ako ne donese do 31. ožujka konačni tekst proračuna, odnosno odredbe o provođenju proračuna zapravo stječu se zakonski uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela, a gradonačelnik, načelnik ili župan mogu 5 puta predlagati i povlačiti povlačiti svoj prijedlog. Dakle, to je prostor za političku manipulaciju. Ali, također moramo biti svjesni da je još uvijek velika opasnost koja se nadvija nad predstavnička tijela koja se zove politička korupcija. Mi znademo vrlo dobro i da postoji čitav niz slučajeva, ne samo tamo gdje se radi o tzv. kohabitaciji jedne većine u predstavničkom tijelu, a drugog političkog predznaka kod čelnika lokalne i regionalne samouprave već i u drugim slučajevima gdje je predstavničko tijelo idealna meta političke korupcije, kupovanja mandata i naklonosti. Mi toga moramo biti svjesni i taj rizik se mora smanjivati što je moguće više. Nismo za to, dakle da jedna trećina može odlučivati o sudbini gradonačelnika, načelnika ili župana, ali smo za to da se vrlo pomno riješi to pitanje da li modelom dvije trećine, da li modelom suglasnosti građana koji također može biti određen na 20%. Dakle, ako predstavničko tijelo želi da se smjeni čelnik lokalne samouprave neka i on ide pitati najprije 20% podrške svojih vlastitih birača. I to može biti jedna od klauzula koja će zapravo zaštiti i jedne i druge i podići razinu demokratskog odlučivanja. Ali, svakako nismo da se ovo pitanje rješava preko koljena. I svakako nismo za to da se samo jednom jedinom odredbom u Zakonu o referendumu smatra da su riješeni problemi funkcioniranja lokalne samouprave jer to nije tako. I mi moramo biti svjesni da je ta kutija prepuna problema i kad je jednom otvorimo da ćemo se morati suočiti sa mnogim otvorenim pitanjima koja konačno netko treba riješiti na tragu dobre prakse i odgovornosti zakonodavnog tijela. Bit će prigode naravno da se još razgovara o ovome prijedlogu zakona jer je predlagatelj pristao na drugo čitanje i na redovni postupak. Pozivamo predlagatelja da uključi zainteresiranu javnost da u mjesecu koji je pred nama ili mjesecima koji su pred nama do donošenja konačnoga zakona, odnosno predlaganja konačnoga prijedloga da angažira zainteresiranu javnost i udrugama gradova i isto tako udruzi županija. Jednako tako i nevladinim organizacijama, ali da omogući također i ljudima iz političkih stranaka da na različitim razinama i na različite načine daju svoje komentare i prijedloge kako se određene ovih ovdje naznačenih otvorenih pitanja treba riješiti. U tome smislu klub HNS-HSU-a podržat će ovaj zakon u prvome čitanju, ali ukoliko se ne promijene ove važne stvari čisto sumnjam da ćemo moći stati iza nekog rješenja koje bi sličilo ovome koje danas imamo na stolu. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, kolegice i kolege zastupnici. I mi u klubu HSS-a smatramo da je dobro što je prihvaćeno da ovaj zakon ide u drugo čitanje. Mislimo da se u prvom čitanju raspravi evo i niz uočenih detalja koje smatramo da je dobro ih doraditi i popraviti i zakon poboljšati. Hrvatski građani imaju pravo izraziti svoj stav na referendumu kako na državnom tako i na lokalnom. To im je pravo zajamčeno i Ustavom te se ovim zakonskim prijedlogom o kojem danas raspravljamo utvrđuje postupak njegovog raspisivanja i same provedbe. Izlazak na referendum osnovni je oblik neposredne demokracije i stoga se moraju stvoriti pretpostavke da građani na taj način mogu izraziti svoje mišljenje o pojedinim pitanjima te je zbog toga potrebno to područje regulirati, a u skladu sa prošlogodišnjim ustavnim promjenama kao i odlukama Ustavnog suda. U izradi ovog zakonskog prijedloga preuzet je dio odredbi iz postojećeg zakona, pojedine su usklađene sa Ustavom RH, ali i s odredbama drugih važećih zakona, a u tekst su ugrađene i neke nove. U tom smislu pozitivnim držimo da je posljedica promjene Ustava da se pravo odlučivanja na referendumu proširuje na Hrvatske državljane koji su navršili 18 godina i koji imaju opće biračko pravo bez obzira da li imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili ne. Dok će Hrvatski državljani bez prebivališta u Hrvatskoj pravo odlučivanja na državnom referendumu ostvariti na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u državi u kojoj prebivaju. Do sada je na državnom referendumu odlučivala većina birača koji su glasovali ali iz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske ukoliko Ustav za pojedina pitanja nije drugačije određivao. Slično je bilo određeno i za lokalni referendum. Na njemu je odlučivala većina birača koji su glasovali isto tako uz uvjet da je pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinica lokalne, područne odnosno regionalne samouprave u kojoj referendum raspisan. Promjenom Ustava utvrđen je jedinstven kriterij da se na referendumu odlučuju većinom birača koji su mu pristupili te je to pretočeno i u ovaj Zakonski prijedlog. Prijedlog zakona usklađen je i s odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske te se propisuje da se može ocjenjivati samo suglasnost referendumskog pitanja sustavom ali ne i sa Zakonom. Stoga se predlaže u slučaju kada 10% od ukupnog birača zatraži raspisivanje referenduma na zahtjev Hrvatskoga sabora Ustavni sud utvrđuje je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s ustavom te jesu li ispunjene pretpostavke za njegovo raspisivanje. Detaljnije razrađeni postupak izjašnjavanja birača o potrebi raspisivanja državnog i lokalnog referenduma te smatramo da je dobro da se produži rok za prikupljanje potpisa birača za raspisivanje državnog referenduma s 15 na 30 dana. Ujedno se propisuje postupanje Hrvatskog sabora po zaprimanju zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma odnosno predstavničkog tijela jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave, te za raspisivanje lokalnog referenduma te utvrđeni rok za njegovo raspisivanje. Lokalni referendum u županiji, gradu Zagrebu, gradu i općini kako se ovim predlaže raspisuje se na prijedlog 20% birača od ukupnog broja birača u županiji, gradu Zagrebu, gradu, općini a uređuje se pitanje savjetodavnog referenduma koji može također biti državni, lokalni, te se predlaže da Hrvatski sabor može raspisati savjetodavni referendum o drugim pitanjima iz svog djelokruga osim o prijedlogu za promjenu ustava i prijedlogu Zakona dok predstavničko tijelo jedinice lokalne, područne samouprave može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. Također zbog budućeg članstva u Europskoj uniji potrebno je stvoriti pretpostavke da državljani druge države članice Europske unije mogu neposredno sudjelovati u obavljanju lokalnih poslova putem lokalnog referenduma pod jednakim uvjetima kao i Hrvatski državljani a na način propisan odredbama Zakona kojim se uređuje ostvarivanja prava državljana drugih država članica europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinice lokalne i područne samouprave što se ovim Zakonom predlaže. Pored svega navedenoga što smatramo dobrim rješenjima mi u Klubu HSS-a isto tako želimo upozoriti na to kako je potrebno učiniti sve kako bi se onemogućile eventualne zlouporabe ovih datih prava. U tom smislu smatramo da je dobro da ovaj zakonski prijedlog ide u drugo čitanje kako bi se tekst dodatno poboljšao odnosno neke njegove odredbe preciznije definirale kroz širu raspravu. Tu prije svega mislimo za članak 8. i članak 21. za koje držimo da ih treba preispitati odnosno utvrditi koje posljedice njihova provedba može prouzročiti i imati. Naime, u članku 8. stavak 2. predlaže se da se referendum raspisuje na prijedlog jedne trećine članova predstavničkog tijela, no kako se niti jedna odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i područne samouprave ne donosi glasovima 1/3 članova pitanje je da li je rješenje da se referendum raspisuje na prijedlog 1/3 članova predstavničkog tijela uistinu najbolje rješenje. Nadalje, člankom 21. ovako kako je predloženo otvara se prostor da odluku o smjeni župana, gradonačelnika grada Zagreba, gradonačelnika ili općinskih načelnika donese manji broj glasača od broja koji su ga izabrali. Čija bi prethodno iskazana volja birača bila dovedena u pitanje. Znamo da je pred nama referendum za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji i da će se donošenjem ovog Zakona stvoriti potreban pravni okvir za njegovo provođenje. No, mi u Klubu Hrvatske seljačke stranke smatramo da je dobro što se uzima još malo vremena i predloženi tekst u onim dijelovima koje sam spomenuo doradi i poboljša odnosno preciznije odredi. Hvala vam lijepo. Hvala. U 10,38 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite.

Meni bi danas bilo neugodno stajati danas ovdje pred Hrvatskim saborom, pred zastupnicima Hrvatskoga sabora i biti član Vlade. Jer ovaj Prijedlog zakona koji je Hrvatska vlada poslala u Hrvatski sabor pokazuje da se Hrvatska vlada koju je izabrao Hrvatski sabor boji Hrvatskog naroda i Hrvatskih građana, što ne čudi jer ovakva vrsta, sve ovo vezano za referendum, jer ovakva vrsta politike koje dovela zemlju putokazom Idemo dalje, na dno ponora do ogromnih kreditnih zaduženja, gotovo 90 milijardi eura, do 350 tisuća nezaposlenih, do kraha gospodarstva, do 100 tisuća radnika koji rade a ne primaju plaću plaću oko milijun umirovljenika od kojih 800 i još nešto tisuća jedva preživljavaju 5 dana u mjesecu s obzirom na visinu mirovine. Koja zatvara rodilišta sukladno određenim stručnim povjerenstvima, koja spaja ergele, obećava, ne ispunjava obećanja, koja se boji pameti Hrvatskog naroda ili misli da 50% plus 1 birač neće izići na referendum. Ovo je ujedno i strah, ovaj Prijedlog zakona od mogućeg neuspjeha, odaziva građana na jedan referendum koji bi trebao biti do kraja godine, jer ovaj referendum koji je vezan uz Zakon o radu sasvim sigurno neće nikada biti održan, ovaj koji je vezan za ulazak HRvatske u EU kao jedan jedini ili jedini mogući predizborni adut stranke ili koalicije u ovom trenutku na vlasti. Druga stvar koja je vezana za ovaj referendum, a govorim dakle da bi me danas bilo stid stajati ovdje nakon jednoglasne odluke Vlade RH i nakon i nakon neprovedene javne rasprave, stajati ovdje pred saborskim zastupnicima i govoriti o tome da smo ipak zahvaljujući vjerojatno i određenim trzanjima unutar HDZ-a preko Odbora za Ustav i POslovnik došli do toga da smo shvatili da ovako manjkav zakon treba ići u drugo čitanje, a ja evo smatram ne da treba ići u drugo čitanje nego ga hitno treba povući povući iz procedure sastaviti na evo ove rasprave klubova i poslije zastupnika, sastaviti novi prijedlog zakona i otvoriti jednu široku javnu raspravu kako bi se uskladio i Ustav i Zakon o referendumu. Pitanje neposredno izabranih čelnika lokalne samouprave mora definitivno biti vezano u Zakonu o referendumu ali isto tako i zakonske odredbe vezane uz Zakon o jedinicama lokalne samouprave. Pitanje opoziva mora biti vezano za broj birača ne za broj vijećnika u gradskim, općinskim vijećima ili županijskim skupštinama ili u Skupštini Grada Zagreba. Mi smo do sada bili dosta jako liberalni a na nekim novim zakonima na na nekim novim prijedlozima pokazujemo da ćemo sami sebe početi zatvarati itd. i Zakon o jedinicama lo,kalne samouprave. Pitanje opoziva mora biti vezano za onaj 50% plus jedan birač. Ako neki čelnik lokalne samouprave bio on iz HDZ-a, SDP-a ili sada iz HDSSB-a ne radi svoj postao, budite uvjereni da građani nisu ovce iako ih neki tretiraju kao ovce za šišanje, neće ostati sjediti kod kuće pred televizijom nego će izići izići na taj referendum i odrediti sudbinu takvih lokalnih čelnika koji rade loše. To ne može biti broj glasova koji su dobili u prvom ili u drugom krugu, nego to mora biti većina biračkog tijela koja mora izići na referendum, a od te većine kakav rezultat bude to će biti sudbina lokalnih čelnika. Jedna stvar koja se veže za referendum i pretpostavljam novi Zakon o opozivu neposredno izabranih čelnika lokalne samouprave mora biti vezan i za predstavnička tijela. Mislim da ovdje ne trebamo izmišljati toplu vodu ili expresso kavu nego jednostavno treba preuzeti ako želimo ići u EU treba preuzeti te tekovine demokracije iz EU gdje je definitivno jasno, da ukoliko 1/3 ili 2/3 vijećnika koji zatraže referendum, a referendum ne uspije odnosno čelnik lokalne samouprave ne bude smijenjen, tada se definitivno i automatski to predstavničko tijelo nadležne lokalne samouprave raspušta, idu novi izbori. To sam ja predlagao i na Odboru za lokalnu samoupravu nažalost to tadašnji predlagač nije predvidio. Drugo pitanje i nelogičnosti koje su vezane ovdje jel su ovo samo možete ispravljati netočne navode, ja bih volio da postoje replike pa da mogu odgovoriti, drugo pitanje i niz pitanja koje su vezana za ovako manjkav zakon, vezane su uz samo provođenje referenduma. S obzirom da je referendum govorim sada o referendumu za opoziv čelnika lokalne samouprave predstavlja mini lokalne izbore, za koje će ukoliko ovakav zakon ili ovakve odredbe u strahu od tzv. lokalnih šerifa, ostanu na snazi tada će mnoge jedinice lokalne samouprave otići u jedan strašni deficit zato što će svakih 6 mjeseci ili godinu dana imati izbore. To se kod nas kaže, kako se nekome nešto digne pa to napravi. To je pitanje same kampanje, troškova kampanje, to je pitanje biračkih odbora, kako su sastavljeni, da li su stranački sastavljeni, da li su nestranački, to je pitanje i samih rokova. Jer ovim zakonom to se ne može ispraviti ako se ne može nešto napraviti. To je pitanje samih rokova jel nema u ovom prijedlogu zakona nema roka gdje Ministarstvo uprave mora u određenom roku odgovoriti na određene zahtjeve. I tu je već jedno leglo političke podobnosti gdje će se razvlačiti pitanje nepodobnosti odnosno opoziva za čelnika koji je iz vladajuće stranke, a po hitnom postupku kao što je to i do sada slučaj bio rješavati pitanje tamo gdje čelnik lokalne samouprave nije iz vladajuće stranke. Na samom kraju, neki su u ovom Saboru, a to je i odgovor koji je veza za ustavne promjene, neki su u ovom Saboru glasali za ustavne promjene, neki su htjeli bogami i morali dići ruku za pravnu osobnost, teritorijalni integritet i poseban način financiranja. Ja se nadam da oni koji će dizati ispravke netočnih navoda da će se vrlo brzo i prepoznati, neki su bili protiv u ovom Visokom domu hrvatske demokracije protiv stvaranja tzv. SAO Krajine. To su bile onaj onaj Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Ali su neki u ovom Saboru bili i protiv odredba promjena Ustava koji su vezani za referendum. Neki su bili za provedbu referenduma o Zakonu o radu, a neki su sve napravili da do tog referenduma ne dođe. Ovdje je bio cirkus sa onim potpisima gotovo milijun stanovnika Hrvatske, milijun radnika koji su ovdje kolicima dovozili svoje svoje potpise i nadali se da će doći do tog referenduma. A ja kažem da se ne treba bojati referenduma, a najmanje hrvatskih građana. oni su to najbolje pokazali 1990. godine kada su izišli na referendum i rekli svoje jasno i glasno za samostalnu Hrvatsku. A ja predlažem da se ovaj zakon jednostavno ministarstvo napravi ovo i da napravi novi prijedlog zakona koji će ozbiljno uputiti ovdje u Hrvatski sabor. Gospodine potpredsjedniče hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Tri ispravka. Prva gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Pa ne znam tko daje pravo kolegi Vinkoviću, ali sam si ga i uzima, da govori niz neistina. Između ostaloga ja ću ispraviti samo jednu, a to je da se ova Vlada i vlasti Hrvatska boji pametnih ljudi. Ne, uopće se ne boji, čak se ne boji ni vas ni vaših istomišljenika ni ovakvog nastupa jer oni ljudi koji zdrave pameti razmišljaju ne mogu na ovaj način uopće govoriti i ponašati se. Hvala. Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Teško je ispraviti zastupnika Vinkovića i šteta je što nema replike. Netočno je da se Vlada boji građana. Upravo suprotno, hrvatska Vlada je kao predlagatelj pristala u suradnji sa saborskim odborom da ovaj zakon ide u drugo čitanje kako bi se temeljito raspravila ova tema. Meni se čini, gospodine Vinković, da se vi bojite jer vi ste pravi fenomen u politici, izabrani na SDP-ovoj listi kao SDP-ova preći na krajnju, krajnju, suprotnu stranu kao HDSSB, to je fenomen u politici i protestiram zbog ovakvog načina izražavanja u Hrvatskom saboru, gospodine predsjedniče, jer je ovo nedopustiv način. Bez obzira što se radilo o aluzijama nedopustivo je da se jedan hrvatski zastupnik ovako izražava u Hrvatskom saboru. I gospođa zastupnica Ana Lovrin, ispravak netočnog navoda. kolega Vinkoviću to može reći samo netko tko zaista nije pročitao ovaj zakon, a koji niti nema pojma što je zadnjim ustavnim promjenama utvrđeno jer upravo i ustavnim promjenama, a i prijedlogom ovoga zakona ublažili su se referendumski uvjeti, omogućio se širi pristup građanima instituciji referenduma kao institutu neposredne demokracije, a osim toga referendum u Hrvatskoj nije bio 1990. nego 1991. godine. To je članak koji se odnosi na vrijeđanje zastupnika. Moj je Poslovnik u Zenici pa ne znam točno koji je. Ja nisam mislio na onu stvar na koju ste vi mislili. A što se tiče straha, o tome tko se boji, ja se najmanje bojim, a posebno najmanje takvih iz HDZ-a.

Gospođa Dubravka Šuica je dakle po članku 209. povrijedila i lamentirala o tome koliko su i kako su SDP i HDSSB nekakve različite stranke, a ja bih rekao da su SDP i HDZ najsličnije stranke. Hvala lijepo.

Dajte kolege smirite se malo, imate vremena kasnije nastaviti. Dakle, kada sam pročitao ovaj prijedlog zakona prvo što sam se zapitao odakle je došlo ovo čudo od zakona. Radi se o organskom zakonu koji bi građanima ove zemlje trebao omogućiti korištenje ustavnog prava iz članka 87. Ustava i to na dva načina. Neposredna demokracija, kada građani bez utjecaja predstavničkih tijela na bilo kojoj razini donašaju odluku umjesto njih i do njega uvijek može doći na dva načina: ili referendum raspisuje vlast ili referendum zatraže građani. Kako se do sada sve vlasti, mislim pri tome na sve Vlade, na sve predsjednike Republike i sve sazive Parlamenta, odnosila prema pravu građana na referendum. Ni u jednim ustavnim promjenama nije raspisan referendum na prijedlog predsjednika Republike, Vlade niti Sabor sam nije raspisao referendum. Drugi uvjet za raspisivanje referenduma je prijedlog zakona. Nijedan predsjednik Republike odnosno Vlada, nijedan saziv Sabora ni u jednom prijedlogu zakona u Hrvatskoj nije raspisao referendum. I treća mogućnost je neka druga pitanja iz djelokruga Sabora iliti predstavničkih tijela lokalne, regionalne samouprave. Jedan jedini referendum koji je raspisan '90. i proveden '91. i po odazivu i po rezultatu glasanja dokaz je da građani znaju rasuditi i ispravno odlučiti. Ja nisam uspio izbrojiti broj ustavnih promjena od '90.-te nadalje ali bilo ih je najmanje 5, 6. Broj zakona vjerojatno više od 15000. Zašto, kako to da baš nijedanput nijedna vlast, nijedna parlamentarna većina nije smatrala za potrebnim da građanima omogući izjašnjavanje o ustavnim promjenama ma kakve one bile, a bile su veoma značajne, veoma velike. I u panici pred mogućim rezultatom referenduma za ulazak u Europsku uniju ustavnim promjenama to smo tobože olabavili. Ako vlasti ne žele referendum, ako se vlasti boje građana jer ne raspisuju referendum onda Ustav veli da ga imaju pravo zatražiti građani. E pod kojim uvjetima iz prijedloga ovog zakona. Lokalni referendum i odmah da se složim s onima, a to je i ministar čini mi se najavio, ako sam ga dobro razumio, institut opoziva čelnika lokalne i regionalne samouprave mora biti reguliran posebnim zakonom i to je posebni institut. Meni je drago da je i Vlada i ministar došao na moje stavove iz '95., '96. i '97. godine kada sam tada u Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi putem amandmana pokušao ugurat institut opoziva da se ne primjenjuje Zakon o referendumu nego kao poseban institut. Da li ćete napisati novi zakon ili dopuniti Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi s tim posebnim institutom sasvim je svejedno. Ali to čim prije treba i rasprava o ovom zakonu tada može biti razdvojena, a ako ne onda mora biti spojena. Dakle, lokalni referendum da bi ga građani izazvali treba 20% potpisa birača jer to piše u Zakonu o lokalnoj samoupravi. Imaju samo 15 dana vremena da prikupe potpise. I sad pazite, organizatori prikupljanja potpisa imaju samo tri dana vremena da provjere ispravnost potpisa i u roku tri dana moraju potpise predati predstavničkom tijelu ili Sabora. Na kojim mjestima imaju pravo prikupljati? Ne zna se. O tome odlučuju predstavnička tijela lokalne samouprave, pa će primjerice u Zagrebu sigurno mjesto prikupljanja potpisa biti Ured gradonačelnika od 9 do 11 sati. I za to će tražiti naknadu od organizatora kao što je to bilo prošli puta gdje su neke općine i gradovi od organizatora prikupljanja potpisa za referendum tražile naplatu korištenje javne površine. Gospodine ministre, traže da se plati od 500 do 800 kuna. U ovom zakonu morate reći što su to prikladna mjesta i da jedinice lokalne samouprave to ne mogu naplaćivati jer su naplaćivale i tražili da se plaća. I napisati da to ne može biti u kabinetu gradonačelnika ili župana. Ovaj pojam koji se sad u zakonu koristi je žvakaća guma očito namjerno ostavljena. E sada kada organizator prikupi potpise predstavničko tijelo ima 15 dana vremena na razmišljanje da li će zatražiti provjeru. dan kaže da će zatražiti provjeru i to od tijela državne uprave. Kako se zove to tijelo državne uprave u ovoj državi? Jel' znamo ili ne znamo? Ako znamo upišimo ga u zakon, a ako ne onda recite mi ne znamo koje je to tijelo državne uprave. I onda predstavničko tijelo samo određuje rok tom tijelu državne uprave u koji mora izvršiti provjeru. Recimo šest mjeseci. Ako budu maksimalno pristojni dat će im 30 dana. E kada dobije potvrdu da su svi potpisi pravovaljani onda ima rok od 30 dana da donese odluku da raspiše referendum, a on se mora održati u roku od od dana predaje potpisa do dana održavanja lokalnog referenduma šest mjeseci. Referendum koji se ne održi u primjerenom roku od 90 dana nema smisla i sve rokove koje ste naštelali u ovom zakonu je sprječavanje održavanja referenduma na zahtjev građana. Ovo su bezobrazno rastezljivi rokovi, nejasni termini, nejasni izrazi da bi se moglo arbitrirati u toku samog postupka. Sve što je iznad 90 dana je pokušaj Vlade ili ako takav zakon bude usvojen da se zabrani referendum na zahtjev građana na lokalnom nivou. Kada je državni referendum u pitanju 10% je ustavna kategorija, 30 dana produženje roka pozdravljam gdje će građani moći potpisivati zahtjev za raspisivanje referenduma. Gdje odrede predstavnička tijela lokalne samouprave. Jedno mjesto u Zagrebu i recimo jedno mjesto za cijelu Rijeku i Primorsko-goransku županiju. Ne možete u zakonu stavljati tako nedefinirane izraze i mjesto, uz naplatu naravno i to će naplaćivati kao neki gradonačelnici koji ovdje u dvorani sjede, koji su tražili da se to plati kada su dobili zahtjev za izdavanje dozvole, za korištenje javne površine na kojoj je bio postavljeni štand na koji su građani tražili referendum. I onda organizator prikupi 500000 potpisa i ima tri dana da provjeri ispravnost potpisa, tri dana. Ali Sabor ima 30 dana vremena da razmišlja hoće li tražiti autentičnost potpisa i provjeru, pa kad odluči da hoće sam određuje rok policiji ili ne znam kome. Ako bude minimalno pristojno odredit će 60 dana. Pa onda ima 30 dana Sabor nakon što dobije rezultate razmišljati hoće li se obratiti Ustavnom sudu. Onda Ustavni sud ima 30 dana vremena da veli što on o tome misli. I nakon što Sabor od Ustavnog suda dobije mišljenje ima rok od 120 dana da raspiše referendum od dana završetka akcije do dana održavanja referenduma minimalno 8 do 12 mjeseci po slovu ovog zakona. Imali smo isto referendum nakon 12 mjeseci uz podsjećanje na još grozomorniju situaciju, da u temi i u pitanju pa čak i prijedlog zakona u kojem je prikupljeno dovoljni broj potpisa, ali se igra ova fiškalska igra sa rokovima Sabor može usvojiti taj zakon koji je sporan za građane. Jer niste prihvatili niti u Ustavu, niti u ovom zakonu odredbu koju sam tada predlagao i ponavljam da u pitanju je zakon i u zakonu u kojem traje akcija prikupljanje potpisa i proceduralne radnje koje trebaju završiti predstavničko tijelo i Sabor ne može odlučivati. Jer inače nema smisla pravo građana da traži referendum o prijedlogu zakona, a da ga Sabor može u međuvremenu usvojiti ili u pitanju od značaja za grad ili županiju da predstavničko tijelo u toku akcije može odluku donijeti. I završavam ponovnim upozorenjem. Hrvatska je jedina država i bit će jedina članica Europske unije u kojoj je Ustavni sud sa svojim pravorijekom na kraju postupka kada sve obavite ove radnje, a u Hrvatskoj po ovom zakonu nikad nitko neće moći zatražiti referendum, onda je na kraju Ustavni sud koji veli da recimo ne postoje pretpostavke za održavanje referenduma. U civiliziranim državama organizator prvo ide na Ustavni sud sa referendumskim pitanjem. On daje odgovor i kada Ustavni sud na početku potvrdi referendumsko pitanje nitko ga više ne može zaustaviti. Toliko o demokraciji recimo u Hvala. Replika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi gospodine zastupniče Lesar, u mnogome ste u pravu. Ja bih volio znati koji su to gradonačelnici koji ne daju javne površine za rad političkih stranaka ili prikupljanje prikupljanje potpisa za referendum i žele to naplatiti. To bi bilo dobro ovdje i znati. Ovaj zakon doista, rekli ste da se rasteže kao žvakaća guma. Ali ja bih rekao da je ovo ižvakana i prežvakana žvakaća guma. I uz sve ove manjkavosti koje ovaj zakon pokazuje ja ću još ukazati na jednu, a to je upravo sastav tih odbora koji će provoditi referendum, pitanje referendumskog pitanja, tko je taj koji odlučuje da li je pitanje dobro napisano i broj birača koji je neophodan da bi taj referendum uspio. I to neizostavno mora biti 50 plus referenduma za samostalnost Republike Hrvatske odluka je donošena koliko se ja sjećam 1990. a referendum može pomoći potpredsjednik Sabora. Referendum proveden 1991. Moja isprika određenim zastupnicama. Ja nisam mislio na onu stvar, nego na tlak, a uvaženom kolegi rezervi zastupniku samo poručujem da ono što priča nek priča u mikrofon, a priča sam o sebi. I na kraju mandat Zorana Vinkovića, po zakonu je mandat Zorana Vinkovića, i Vinković se ne boji nikakvog referenduma, i nikakvih preslagivanja u vijeću i vijećnika, nego odgovara građanima. Zahvaljujem. 17. svibnja 1991. godine održan je referendum za samostalnu Hrvatsku, 25. lipnja '91. godine Hrvatski sabor donio je ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Hrvatske i deklaraciju kojom je proglasio Hrvatsku suverenom i samostalnom državom, a 8. listopada a 8. listopada '91. godine donio je ustavnu odluku o raskidu državno-pravnih sveza. …/Upadica se ne razumije./… Odluka o raspisivanju referenduma donijeta je donijeta je u travnju '91. godine. Dobro. Odgovor, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Kolega Vinković, i po postojećim propisima. Da ja malo pričekam. Dakle kolega Vinković, zahtjev, prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma provode organizacijski odbori po sadašnjem zakonu i po novom, i tako je predviđeno ne političke stranke, a odgovor na vaše pitanje dovoljno je pogledati postojeće odluke predstavničkog tijela općina, gradova i županija, odnosno gradova i općina koje reguliraju pravo korištenje javnih površina za takve građanske inicijative. Ne znam kako je u vašem gradu to regulirano, i da li u vašoj odluci, gradsko vijeće donijelo odluku da je besplatno korištenje. Ono što je apsurdnost da takve odluke nisu donašale predstavnička tijela, nego vjerujte ili upravni odjeli ili čak komunalni redari, jer su dobili takve ovlasti od gradonačelnika i načelnika općine.

Poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva. Dakle ovaj zakon je jedan zakon koji Hrvatski sabor je već trebao donijeti, budući da smo se Zakonom o provedbi Ustava obvezali da ćemo u određenim rokovima donijeti neke zakone, između ostalog i zakon koji će osigurati da se mogu u Hrvatskoj građani izravno pitati, očitovati između dva izborna ciklusa o nekim važnim pitanjima. Ovdje dakle prije svega treba reći da referendum je način neposrednog izjašnjavanja građana o važnim pitanjima, prema tome i Zakon o referendumu treba biti tako koncipiran da on prije svega omogući građanima da budu pitani, da im omogući na način da to vlast odluči da ih pita ili da građani sami odluče da budu pitani. Dakle prije svega želim skrenuti ovdje pozornost na to da im bude omogućeno. I drugo da se odredi što su to važna pitanja, dakle da se doista ne dovedemo u poziciju da na svim razinama, od jedinica lokalne samouprave, do nacionalne razine, državne razine ne raspisujemo referendume bez obzira da li će to učiniti vlast ili inicijativa građana o nečemu što ne predstavlja bitno ili važno pitanje za razinu kojoj je raspisan referendum. Očito da ovaj zakon ne odgovara na adekvatan način ni na jedan od ta dva zadatka. Prije svega mi imamo situaciju da je zakon upućen u proceduru po hitnom postupku, pa se sada na inicijativu jednog od odbora Hrvatskog sabora taj hitni postupak skida. Dalje, imamo situaciju da na jednom od odbora, a to je bio Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu smo imali tumačenje predstavnika ministarstva da se ovaj zakon primjerice odnosi na na referendum kojime se opozivaju neposredno izabrani čelnici, a sada imamo situaciju da ministar kaže da je to regulirano Zakonom o lokalnoj samoupravi, a informacija sa Odbora za Ustav je došla da će se to regulirati nekakvim posebnim zakonom. Dakle doista se postavlja pitanje o čemu mi to danas eto ovdje u tom zakonu raspravljamo, odnosno o čemu vodimo raspravu. Da li vodimo raspravu o prijedlogu zakona koji je uputila u saborsku proceduru hrvatska Vlada, ili vodimo raspravu o nečemu što zastupnici i klubovi i odbori misle možda da bi trebalo biti napisano u tom zakonu? Dakle definitivno rasprava o izvornom tekstu zakona se danas u ovom Saboru ne vodi, zato jer postoji najmanje tri interpretacije oko toga što u tom zakonu piše, i to iz istog ministarstva ili odbora, odnosno što ne piše, odnosno na što se odnosi ili na što se ustvari u tom zakonu zakonu ne odnosi. Dakle kolege su dosta govorile o tome, o državnom referendumu, po mom sudu dakle, a takvo je mišljenje bilo i kad smo donosili Ustav, mislim da trebalo je omogućiti veću inicijativu građana i olakšati građanima da dođe do nacionalnog referenduma. Demokratičnost jedne države ili jednog društva doista će se očitovati onda kada vlast u Hrvatskoj bude spremna po prvi puta raspisati referendum na inicijativu građana, i mislim da je svima nama koji sjedimo sada u Hrvatskom saboru ili koji ćemo sjediti u sljedećem ili koji će sjediti u sljedećem sazivu u vlasti ili u oporbi, u interesu da napokon u Hrvatskoj dođemo do toga da referendum bude raspisan na inicijativu građana i da doista pokažemo i građanima ne da imamo ovu sada situaciju u kojoj se nalazimo, a to je da ne vjeruj više nikome, da imamo dezintegrirano društvo i državu, da građani nemaju povjerenja niti u vlast, niti u oporbu, niti u političare, niti u neke druge institucije, nego da im kažemo da njihov glas vrijedi ne samo jednom u četiri godine kad izlaze na izbore i zaokružuju listić sa kandidatima, ili kažu da nemaju za koga glasati nego da njihov glas vrijedi između tog perioda na način da mogu inicirati raspisivanje referenduma i biti pitani i da onda isto tako mogu biti pitani na samom referendumu. Ja mislim da bi svi trebali si takav cilj pred sebe postaviti i reći ok, ajmo napisati zakon i ajmo omogućiti napokon građanima da njihova inicijativa zaživi i da postane punovažna i provediva u RH. Sve dok se to ne dogodi bilo kakav Zakon o referendumu bit će mrtvo slovo na papiru. I doista će ovisiti samo o volji vladajuće većine da li će provoditi ili ne referendum i koliko će on koštati. Nažalost, mi smo imali situaciju kada je Vlada govorila da referendum koji iniciraju građani košta 3 puta više nego što će koštati referendum koji će biti raspisan odlukom odlukom Vlade o ulasku Hrvatske u EU. Dakle, i to su neke činjenice o kojima svakako treba razmišljati kada budemo građanima govorili da su oni ti koji su temelj demokracije i na kojima počiva demokratičnost jedne države ili jednog društva. E sada, posebno konfuziju imamo što se tiče raspisivanja referenduma na lokalnoj razini. Mi ovdje imamo situaciju da je u Zakon o referendumu prepisana odredba iz Zakona o lokalnoj samoupravi. A u Zakonu o lokalnoj samoupravi imamo na 2 mjesta definiran način provođenja referenduma. Jedan je način provođenja referenduma o važnim pitanjima, a drugi referendum o opozivu neposredno izabranog čelnika. E sada, u tom članku koji govori o opozivu neposredno izabranog čelnika ima stavka članka 40B zakona koji kaže da se na referendum o opozivu neposredno izabranog čelnika primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima neposrednog izjašnjavanja. Ako je točno ono što ministar govori da je u Zakonu o lokalnoj samoupravi rečeno kako se opoziva neposredno izabrani čelnik, a u tom zakonu piše da se on opoziva prema Zakonu o referendumu onda ja postavljam pitanje da li netko danas može ovdje izaći za govornicu od predstavnika Vlade i reći kako se danas u Hrvatskoj opozivaju neposredno izabrani čelnici. I drugo, kako će se neposredno izabrani čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave opozivati nakon što Zakon o referendumu bude donesen. Mi jednako tako u Zakonu o lokalnoj samoupravi imamo izrijekom napisano da se referendum raspisuje na prijedlog jedne trećine vijećnika, na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20% upisanih birača na području jedinice lokalne samouprave. Tu odredbu imamo prepisanu ponovno u Zakonu o referendumu. Pa čemu prepisivati iz Zakona o lokalnoj samoupravi odredbu u Zakon o referendumu? Ja bih želio podsjetiti da smo promijenili Ustav o načinu biranja čelnika u jedinicama lokalne samouprave jer smo omogućili da i oni koji nisu s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave mogu glasati na izborima za jedinice lokalne samouprave pa ćemo sada imati i situaciju da više ljudi može ili veća prava kod izbora, a manja prava kod referenduma na tim istim referendumima za jedinice lokalne samouprave. Dakle, temeljem usklađivanja zakonodavstva RH to pravo, što se tiče jedinica, izbora u jedinicama lokalne samouprave je na drugačiji način promijenjeno jel'. I ono je prošireno da mogu dakle svi žitelji, svi građani EU ukoliko se u tom trenutku nalaze na području jedinice lokalne samouprave. Ovdje se postavlja i nekoliko tehničkih pitanja. Dakle, referendum raspisuje predstavničko tijelo. Mi imamo Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Predstavničko tijelo raspiše referendum, a nisu predviđena sredstva u lokalnom proračunu za provođenje referenduma. Ako se to dogodi gradonačelnik, odnosno načelnik odmah pada pod udar Zakona o fiskalnoj odgovornosti zato jer naprosto je potrošio novac koji nemamo predviđen u proračunu. Gradonačelnik može predložiti rebalans proračuna mada mu je jako kratko vrijeme jer se lokalni referendum mora provesti u roku od 30 dana, predstavničko tijelo može ne prihvatiti takav prijedlog prijedlog proračuna. Ili s druge strane gradonačelnik ne mora predložiti rebalans proračuna pa ga nećemo onda niti imati u proračunu i nećemo, odnosno morat će se provesti referendum, ali naprosto netko će morati za to fiskalno odgovarati. Dakle, postoji postoji cijeli niz vrlo velikih, otvorenih pitanja oko ovog referenduma. Nažalost, nalazimo se u cajtnotu i bojim se da neće biti rješenje onakvo kakvo građani očekuju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivo Grbić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavniče predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o prijedlogu Zakona o referendumu koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u proceduru donošenja. Naime, promjenama Ustava RH iz 2010. godine izmijenjene su odredbe Ustava koje se odnose na pitanja prava sudjelovanja u postupku odlučivanja na državnom referendumu te načina donošenja odluke na državnom referendumu. Referendumu za … /Govornik se regulirana su prava koja u RH ostvaruju građani EU nakon pristupanja EU. Stoga prijedlog Zakona o referendumu primarno se predlaže radi usklađivanja spomenom Ustava, a njime se uređuje postupak raspisivanja i provedba referenduma. Važna je novina sam naziv zakona, ne samo radi praktične primjene već i zato što je Ustav propisao da se o referendumu donosi zakon dok je neposredno sudjelovanje građana u upravljanju lokalnim poslovima uređeno posebnim propisima. Ovim prijedlogom pravo sudjelovanja u postupku odlučivanja na državnom referendumu imaju svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju opće i jednako biračko pravo bez obzira na njihovo prebivalište u RH što je zasigurno dobro rješenje i velika novina. Ovim prijedlogom otklanja se dosadašnja pravna neujednačenost, posebice u pogledu pitanja koja se odnose na način donošenja odluke na referendumu, odnosno potrebnog broja glasova birača izašlih na referendum kako bi odluka bila valjana. Promjenom Ustava Republike Hrvatske utvrđen je jedinstven kriterij da se na referendumu odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu. Također se predlaže da Hrvatski sabor i predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave mogu raspisati savjetodavni referendum o drugim pitanjima iz svog djelokruga. Osim navedenog ovim prijedlogom detaljno se razrađuje raspisivanje referenduma, zahtjev birača za raspisivanje referenduma, postupanje Hrvatskog sabora po zaprimanju zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma, postupanje predsjedničkog tijela po zaprimanju zahtjeva za raspisivanje lokalnog referenduma, odluka o raspisivanju referenduma, odlučivanje na referenduma, tijela i ovlasti tijela za provedbu referenduma, provedba referenduma, troškovi za provedbu referenduma, zaštita ustavnosti i zakonitosti referenduma. Smatram da je predlagatelj dobro postupio kada je odlučio da se izmjenama i dopunama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba riješi pitanje raspisivanja i provedba referenduma o njihovom razrješenju a ne ovim prijedlogom zakona. Te prihvatio da Prijedlog zakona o referendumu ide u redovnu proceduru. Mišljenja sam da ovaj Prijedlog donosi poboljšice u zakonskom određenju referenduma na način da se detaljno razrađuje raspisivanje i provedba referenduma, da otklanja dvojbe i nepreciznost postojećeg Zakona te da su predložene odredbe usklađene s promjenama Ustava i odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske zbog toga ću podržati Prijedlog zakona o referendumu kao i sve one kvalitetne primjedbe i prijedloge iznesene u raspravi a koje će biti ugrađene u Konačni prijedlog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ministre, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o referendumu kojim se predlaže urediti pitanje koje se odnose na raspisivanje provedbu državnog, kao i lokalnog referenduma koji su oblici neposrednog odlučivanja građana, prije svega birača koji imaju biračko pravo, odlučuje se o pitanjima određenim Ustavom Republike Hrvatske te pitanjima iz samoupravnog djelokruga regionalne samouprave odnosno područne samouprave, određenim zakonom i statutom. Naime, promjenama Ustava Republike Hrvatske iz lipnja prošle godine učinjene su značajne izmijene i dopune odredbi koje se odnose na raspisivanje, pravo sudjelovanja, postupak odlučivanja i način donošenja odluka na državnom odnosno lokalnom referendumu. A iza toga je uslijedilo donošenje Ustavnog zakona za provedbu Ustava iz listopada 2010. godine gdje je propisana neposredna primjena određenih odredbi ustava kao i onih odredbi koje se ne mogu neposredno primijeniti odnosno za koje je potrebno donijeti Ustavni Ustavni zakon ili zakon pa je tako konkretno u članku 7. određena i obveza donošenja zakona koji se odnosi i na referendum. Budući da je neposredno sudjelovanje građana u odlučivanje u lokalnim poslovima dakle misli se na zborove građana i druge oblike neposrednog odlučivanja to je uređeno posebnim propisima i ne predviđa se ovim zakonom o referendumu to propisivati. Zato je predloženo promijeniti uz sam predmet zakona i sam naziv zakona i do sada je zakon nosio naziv Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne odnosno regionalne samouprave i bio je uz troje izmijene na snazi od 1996. godine. Što se tiče nekih rješenja instituta predloženih ovim zakonom o kojima smo tijekom rasprave danas na plenarnoj sjednici, na sjednicama saborskih odbora čuli različita mišljenja ali isto tako dobre i konkretne prijedloge, mislim tu prvenstveno na prijedloge i stavove odbora za statut, poslovnik i politički sustav, mislim da ih svakako treba uzeti u obzir i o njima voditi računa. I zato je dobro i pozdravljam odluku da se ide u donošenje ovog Zakona u dva čitanja jer će time se ostvariti, omogućiti dovoljno vremena za još dodatna poboljšanja ovog Zakonskog teksta. Vezano uz neka rješenja iz ovog Zakona želim konkretno se osvrnuti na predložene odredbe članka 8. koje se uz članak 7. odnose na raspisivanje lokalnog referenduma. Naime, smatram da bi trebalo još razmisliti o rješenju da se lokalni referendum raspisuje uz naravno ostale ovlaštene predlagatelje na prijedlog samo 1/3 članove predstavničkog tijela mislim da bi tu trebalo predvidjeti kvalificiranu većinu konkretno, mislim da bi trebalo predvidjeti većinu svih članova predstavničkog tijela. Pogotovo u slučaju kada je potrebna kvalificirana većina možda čak i dvotrećinska tada bi se ovaj Zakon primjenjivao na opoziv nositelja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave, dakle, načelnika, gradonačelnika i župana odnosno gradonačelnika grada Zagreba i zato apsolutno pozdravljam i podržavam prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakon ne odnosi na opoziv odnosno razrješenje nositelja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave i da se to pitanje riješi izmjenama odgovarajućih zakona. Dakle, naravno, slijedom toga nužno je kao što je već spomenuto i bilo govora o tome do drugog čitanja istovremeno kada će ići u drugo čitanje ovaj zakon o referendumu pripremiti izmjene prvenstveno Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi odnosno Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Zagreba kako ne bi u međuvremenu bilo moguće zloupotrijebiti institute ovog Zakona koji se odnose na pokretanje postupka opoziva nositelja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave. Iz tih razloga ću svakako podržati ovaj Zakon u prvom čitanju. (HDZ)** Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. dio odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi što se tiče referenduma na lokalnoj razini. I dio Zakona o lokalnoj samoupravi što se tiče odredbi oko opoziva neposredno izabranih čelnika, a u Zakonu o lokalnoj samoupravi vrlo nedvosmisleno piše da se odluka o raspisivanja lokalnog referenduma donosi većinom svih članova predstavničkog tijela. Dakle, potpuno je apsurdno da Zakon o referendumu prepisuje nešto što je riješeno nekim drugim zakonom ali onda isto tako ne treba govoriti i stvarati iluziju da se Zakonom o referendumu rješava ili uređuje pitanje raspisivanja referenduma na lokalnoj razini. To je riješeno Zakonom o lokalnoj samoupravi. I drugo, mislim da bi trebali promijeniti terminologiju i ne govoriti da će se raspisivati referendum o opozivu neposredno izabranog čelnika nego možda o izjašnjavanje, kako bismo mogli na drugačiji način urediti potrebnu većinu koja je potrebna da bi se takva odluka donijela. Ukoliko ostaje referendum onda bi se svakako trebalo prema Ustavu odlučivati većinom onih koji su izašli, a to može biti puno manje od broja koji su neposrednog čelnika izabrali. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Za razliku od mnogih drugih koji su sudjelovali u ovoj današnjoj raspravi HSP ovaj prijedlog Zakona o referendumu neće podržati i to kao iskaz prosvjeda zbog duboke povezanosti ovog prijedloga Zakona o referendumu sa Ustavom RH usvojenim u lipnju prošle godine u kojem su definirana dva temeljna elementa vezana uz ovaj zakon.Jedno zakon.Jedno je na državnoj razini potrebno je prikupiti u slučaju da inicijativu pokreću građani 10% od ukupnog broja upisanih birača što zapravo čini cijeli postupak gotovo nemogućim. Ja ne znam zbog čega toliki strah od provođenja i ideje za provođenjem referenduma. Naime, činjenica je od od hrvatske samostalnosti naovamo nije raspisan nijedan referendum temeljen zahtjeva građana, a radi se samo o tome da očito treba biti oprezniji pri davanju političkih izjava, ne zalijetat se i u tom slučaju neće biti političkih poraza za one koji zapravo smatraju da bi raspisivanjem referenduma pretrpjeli određenu političku štetu. Zašto takav strah od referenduma? Čemu uvijek neki strah od prosvjeda? Pa to je u demokratskom sustavu najnormalniji oblik izražavanja mišljenja. Vjerojatno korijene toga treba tražiti i u bivšem sustavu koji je stalno imao neke patološke ugrađene strahove i od prosvjeda ali i od neposredne demokracije. Razvijene zemlje Europe prije svega Švicarska ima izuzetno dobro razrađenu upravo ovu neposrednu demokraciju odlučivanjem putem referenduma o svim iole važnim pitanjima. I ono što bi mi u Hrvatskoj trebali razmisliti kako zapravo osnažiti tu neposrednu demokraciju, kako pojeftiniti i pojednostaviti postupak provođenja referenduma o različitim pitanjima, a upravo Švicarska je zemlja koja je po svim parametrima u samom vrhu uspješnosti i kada je u pitanju gospodarstvo, kada je u pitanju standard, i kada je u pitanju konkurentnost gospodarstva itd. Dakle, očito se radi o jednoj zemlji koja treba služiti kao uzor ali koja se isto tako nalazi pod velikim političkim pritiscima kako bi se pridružila EU pa se Švicarci tome odupiru smatrajući za njih jednim izuzetno važnim pitanjem da je u EU razina demokracije niža nego u Švicarskoj što oni smatraju neprihvatljivim. Naravno sa našeg hrvatskog stanovišta to nije argumenta koji se u odnosu prema EU može i treba ali je očito da kod nas još uvijek postoji nevjerojatan strah od neposredne demokracije i odlučivanje putem toga. Drugo pitanje vezano uz Ustav je odluka kojom se zapravo reduciraju uvjeti za donošenje odluke putem referenduma o udruživanju i razdruživanju s drugim državama i narodima što je dakle upravo od straha da neće proći na referendumu u onakvim uvjetima kako je to bilo definirano da bi se donijela odluka o udruživanju u druge državno pravne saveze, mora na taj referendum izaći više od 50% svih upisanih birača odnosno više od 50% svih upisanih birača mora glasati za. Ja duboko vjerujem da Hrvatska ulazi u fazu u kojoj će prije svega zbog stanja u okruženju upravo ta zaštitna odredba postojati HRvatskoj sve važnija. I u znak prosvjeda zbog činjenice da se tada prije gotovo godinu dana kada su se donosile promjene Ustava o tome nije vodilo računa, a praktično se ta odluka prenosi i na problematiku ovog Zakona o referendumu ovaj prijedlog zakona neću podržati. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Arsen BAuk. Izvolite. Zakon o referendumu jedan je od važnih zakona koji na neki način grade jedno društvo, koji uređuju međusobne najprije političke odnose u društvu, a na neki način i veliki je izraz političke kulture u društvu i usmjerava i građane o njihovoj svijesti da mogu ili ne mogu ili u kojoj mjeri mogu na nešto utjecati. U svom izlaganju dotaknut ću se dvije stvari. Jedna se tiče općih stvari o referendumu, a druga ono što je možda aktualnije je odnos prema lokalnoj samoupravi vijeće, gradonačelnik itd. Dakle, Dakle, prvo pitanje je kada se uređuje referendum o kojim se pitanjima može raspisati referendum ili da stvari postavimo na pravi način o kojim se stvarima ne može raspisati referendum? Koje su to teme koje ne mogu biti predmet odlučivanja na referendumu? Dakle, radi se o najširoj skupini ljudskih prava, prava manjina itd. Mislim da je to u Hrvatskoj dobro definirano i da ne bi trebalo tu raditi velike promjene. Drugo je pitanje koji su uvjeti raspisivanja referenduma odnosno koji je da tako kažem ovlašteni predlagatelj raspisivanja referenduma? Kada govorimo o državnim institucijama to je već navedeno i ostaje ono pitanje, dakle kada građani zahtijevaju raspisivanje referenduma o nekoj temi. Ja mislim da bi tu trebalo uvesti jedan međukorak, a to je da definiramo kada građanska inicijativa postaje službena inicijativa i kada se o prikupljanju potpisa treba početi brinuti država, a ne oni koji su inicijativu pokrenuli. Naime, držim da bi se u jednoj fazi nakon što se zadovolji određeni broj potpisa koji je manji nego ovih 10%, potpise trebalo prikupljati na mjestima koja su dakle ili državne institucije ili jedinice lokalne samouprave i da bi dakle logističku potporu skupljanju potpisa trebala davati državna tijela. Zašto? Mi smo, kada su sindikati raspisivali referendum, kada su sindikati raspisali referendum oni su donijeli potpise, onda smo potrošili određeni broj milijuna kuna samo na provjeravanje tih potpisa. Onda je bila rasprava da li su ljudi potpisali tamo di im je prebivalište ili nisu, jesu potpisi lažni ili nisu, šta trebaju građani dostaviti ili ne. Mislim da se u uređenoj državi to može na drugačiji način riješiti. Kada ovlaštena skupina predlagatelja dostavi nadležnoj državnoj instituciji, to je Ministarstvo uprave recimo, određeni broj potpisa da Ministarstvo uprave treba dalje organizirati prikupljanje potpisa u određenom roku i na određenim mjestima. Onda država ima podatke o tome koliko je građana potpisali zahtjev, koliki je rok, može o tome obavještavati javnost i može reći na kojim mjestima građani mogu potpisati zahtjev za raspisivanje referenduma. Ako organizacijski odbor želi to kontrolirati može, ako ne želi imamo državu u koju vjerujemo, neka se to tako napravi. I da li će oni u tom vremenu skupit potreban broj potpisa stvar je njihove motivacije da građane motiviraju da odu to potpisati. Drugo je, i tako nećemo morat potrošiti novce na provjeru potpisa nego će ljudi koji rade u državnoj upravi za plaću za koju rade raditi taj posao, dakle kad dođe građanin potpisat zahtjev reći ćemo dobar dan, to možete tako i nema nikakvih problema da li su potpisi krivotvoreni ili nisu, da se može ili ne mora kontrolirati. Upitno je da li je sa takvim organiziranjem 10% veliki broj i da li je 30 dana malo, ali mislim da bi na taj način u uređenoj državi trebalo to funkcionirati. Drugo je pitanje kad su ispunjeni uvjeti da je odluka na referendumu donesena. Prvo mislim da ukoliko se referendum raspisuje na zahtjev građana ili na zahtjev institucija da institucije, u pravilu predstavnička tijela ili su u sukobu s mišljenjem većine građana pa građani na taj način žele da se donese odluka koju oni žele ili imaju dileme oko neke odluke ili nemaju hrabrosti je donijeti pa traže ili alibi ili recimo da se ipak to radi nekako dobronamjerno, traže dakle potvrdu kod građana. Mislim da ukoliko se raspisuje referendum za promjenu Ustava da bi broj onih koji su glasali za da se promijeni Ustav, na referendumu govorim, u tom slučaju trebao biti jednak u postotku potrebnom broju zastupnika za promjenu Ustava. I drugo, držim da ako se već propisuje potreban cenzus da bi odluka bila donesena da ga ne bi trebalo ograničavati na broj izašlih na referendum nego na broj glasača od ukupnog broja glasača koji su glasali za prijedlog na referendumu. Jer ukoliko se ograniči to na izlazne na referendum onda oni koji su protiv odluke ne trebaju radit nikakvu kampanju nego da ljudi ne izađu na referendum. Dakle, ne može neizlazak na referendum biti glas protiv. Ali ukoliko se želi spriječiti, da karikiram, da se nešto donese sa 10 glasova onda se treba propisati koji je najmanji postotak od ukupnog broja birača koji treba glasat za. Dakle propišu se dvije većine, jedna da mora biti više za nego protiv i druga, da broj glasova za mora biti 1/4 mora biti 1/4 od ukupnog broja, 1/5 otprilike. Rekao sam 1/4 zato što je to pola od pola, dakle ako pola izađe na referendum pa pola od toga glasuje za to je otprilike 1/4. Mislim da bi na tragu toga mogli naći rješenje koje će biti legitimno, a koje opet neće omogućiti da se sa 10 glasova donese nekakva odluka. Iako naravno, kad se raspiše referendum ako se ostavi dovoljno veliki rok da se vrši nekakva kampanja za ili protiv da bi jedna i druga strana trebala animirati svoje glasače i da oni kojih je više da odnesu pobjedu na tom referendumu. To je normalna demokratska utakmica. Ali kako smo mi u pravilu skloni karikirati i tražiti rupe da se nešto ne provede onda će se netko jako dobro sjetit da se ovakvim, da s prijedlogom da je određeni broj potreban da referendum uspije, određeni broj ljudi koji su izašli, onda će on samo reći nemojte izlazit na referendum. Toliko daleko o ovom općem referendumu. Pitanje je dakle mislim da treba kategorizirati postotak građana koji mogu podnijet inicijativu u malim sredinama, u malim općinama ili određenim mjesnim odborima općina i gradova i na nacionalnoj razini, dakle taj postotak koji je 10 na nacionalnoj razini ne bi smio biti veći od 20 na lokalnim razinama. Opet ovisno od veličine jedinice lokalne samouprave može se napravit nekakva gradacija između 10 i 20. U drugom dijelu svoje rasprave želim se osvrnuti na odnose u lokalnoj samoupravi gdje je pitanje referenduma o opozivu gradonačelnika postalo prvorazredno političko pitanje u Hrvatskoj, uz druga politička pitanja. Najprije, nikad nije dobro donositi zakone na već postojeću situaciju. Puno je poštenije reći da ova situacija će otići do kraja mandata ovako, a onda će se zakoni primjenjivati na nešto što se izabere na sljedećim lokalnim izborima. Ali obzirom na to da situacija nije baš uređena kako treba mislim da je treba urediti. Na koji način? Prvo, postavlja se pitanje zašto se gradonačelnici i načelnici moraju opozivati na referendumu. I vijeće i gradonačelnici izabrani su od građana. Ne postoji referendum za opoziv vijeća, samo gradonačelnika, zašto. Mislim da u slučaju kad sve normalno funkcionira između vijeća i gradonačelnika nitko i ne priča o izborima, a ukoliko ne funkcionira da treba propisati mehanizam da ako se ide na izbore da nema opoziva nego da se ide na izbore i za vijeće i za gradonačelnika i onda će to biti jedna ravnoteža gdje neće moći biti ucjene osim one ili ćemo radit ili idemo na izbore i to bi trebao biti mehanizam koji je korektan. I drugo, tko može, tko bi u tom slučaju trebao moći raspisati izbore i za jedno i za drugo. Postoji jedno restriktivno rješenje, a to je 2/3 članova predstavničkog tijela, ali onda ne referendum, onda se ide na izbore i za vijeće i za gradonačelnika, bilo bi poštenije. Ili sam gradonačelnik uz potporu 1/3 članova predstavničkog tijela opet i za vijeće i za gradonačelnika. Onda bi politički akteri pazili kad znaju da jedni ovise o drugima i obratno, trudili bi se ili funkcionirat ili svoje prijepore ne bi rješavali na leđa građanima nego bi ih rješavali tako da daju građanima mandat koji su od njih dobili. Mislim da bi to bilo pošteno rješenje. I postoji druga mogućnost, dakle jedna ne restriktivna nego blaža, a to je da izbore mogu raspisat ili većina u vijeću ili sam gradonačelnik bez potpore vijeća pa neka se onda u demokratskoj utakmici natječu, a ne da građane opterećuju svojim međusobnim problemima cijeli mandat. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dvije replike. Prva je gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Svakako kolega Bauk vi ste upozorili na jedno važno pitanje, a to je što se događa kada građani iniciraju raspisivanje referenduma. Mi smo na nacionalnoj razini vrlo žestoko raspravljali o tome što se dogodilo i što se još uvijek događa sa potpisima potpisima više od 700000 građana Hrvatske koji su zatražili raspisivanje referenduma o izjašnjavanju jednog važnog zakona, a to je Zakon o radu. gdje je više od 20% građana potpisalo inicijativu za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika općine, predalo. Dakle, prikupilo je, potpisi su potpuno valjani, verificirani i predao je to predstavničkom tijelu. A predstavničko tijelo je odbilo donijeti odluku o raspisivanju referenduma za opoziv načelnika općine Legrad. I nakon toga nema reakcije više nikoga. Dakle, niti je Ministarstvo uprave reagiralo na to i dalo tumačenje da li se mora raspisivati referendum, a po po mom mišljenju, dakle činjenica je da kada 20% građana zatraži raspisivanje referenduma onda se to mora učiniti. Dakle, nema više mogućnosti da predstavničko tijelo ne donese takvu odluku. Niti je Ministarstvo uprave, odnosno Vlada Republike Hrvatske raspustila Vijeće koje očito grubo krši Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi i raspisalo izbore i za vijeće i za načelnika općine Legrad budući da, očito je da dolazi do ozbiljne opstrukcije. Dakle, to je nešto o čemu Odgovor na repliku. Zahvaljujem. Evo trebamo podsjetiti na razloge zbog čega se došlo do zakonskih rješenja o neposrednom izboru gradonačelnika, načelnika i župana. Naime, u prošlom mandatu, dakle od 2005. do 2009. a i prije broj promjena na čelu gradova i općina zbog prelaska vijećnika s jedne strane na drugu najčešće na stranu vladajuće, tada vladajuće stranke sa očitom sumnjom ili indicijom na političku korupciju doveo je u stvari u pitanje povjerenje građana prema legitimno izabranim tijelima. I zbog toga je vladajuća većina bila prisiljena da promijeni takve odredbe da se ide na neposredan izbor. Da je to dobro pokazao je i veći odaziv građana na lokalne izbore 2009. nego 2005. iako u pravilu i zbog biračkih popisa, ali i zbog manjeg broja ljudi koji izlaze na izbore taj trend uvijek bio silazan. Zbog toga šta se radilo ad hoc stvoren je jedan ja ga neću nazvati sustav, nego anti sustav u kojem se trenutno ne zna tko pije, ali zna se da plaćaju građani, a plaća dakle i ovih 20% građana koji je podnijelo zahtjev za referendum o opozivu gradonačelnika. Ukoliko se radi o referendumu držim da bi ga trebalo provesti, pa gradonačelnik neka ostane ako ima podršku građana. A u onome što sam ja govorio prije ako ste pratili držim dakle da bi mogućnost rješavanja političkih sporova između Vijeća i gradonačelnika trebalo tražiti u izborima za oboje, a ne da jedni druge međusobno ucjenjuju. Zahvaljujem. Gospodin zastupnik Zoran Vinković. Replika. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega Bauk, rekli ste jednu neću kazati kao što što su to neki zastupnici i govorili. Mislim da je to ipak lapsus govoreći o tome da su i članovi vijeća, skupštine izabrani neposredno. Naime, u Hrvatskoj od 2009. godine neposredno se biraju samo čelnici lokalne samouprave. Članovi Vijeća su bili na listama i te liste su birali građani. Ali članove vijeća, vijećnice i vijećnike nisu birali građani, nego su na glasačkom listiću birali imena stranaka i imena nositelja liste. slažem se s vama da je na djelu jedan zakon koji ponovno omogućava posebno određenim trenucima kada određene političke opcije žele mimo volje građana naturiti svoje mišljenje kroz rad vijeća na djelu ponovno jedan od oblika političke korupcije. I smatram da upravo postojeći Zakon o referendumu koji je sada na snazi je daleko bolji od ovog prijedloga zakona koji je sada pred saborskim zastupnicima i koji će ići u drugo čitanje. A ja prije svega smatram da treba ići u jednu cjelokupnu javnu raspravu. Vezano za broj vijećnika koji je mogao zatražiti smjenu tako izabranih čelnika lokalne samouprave je bio jedna trećina i on može ići uz ovaj zakon. Prijedlog koji će biti upućen ministarstvu da to bude najmanje natpolovična većina vijećnika. Ne mogu se složiti s vama, da ukoliko se desi to da vijeće ne želi kohabitaciju neposredno izabranim čelnicima lokalne samouprave, da i jedni i drugi idu na izbore, nego jednostavno se mora pronaći model kada vijeće koje ne želi suradnju i želi raditi opstrukciju tako izabranim čelnicima lokalne samouprave mora definitivno po sustavu referenduma ići na izbore. Odgovor na repliku. od istih ljudi koji su izabrali gradonačelnika. Ma je, oni koji su izašli na izbore za gradonačelnika dobili su listiće za vijeće. Isti ljudi su glasali. Pa u tom kontekstu sam govorio o njihovom legitimitetu, a naravno da svaki član vijeća ima kao pojedinac manji legitimitet nego gradonačelnik. Ali vijeće u cjelini je birano od istih ljudi i isti dan, osim ako nije bilo drugih grupa 15 dana kasnije. Ali se može smatrati da su to opet isti građani. Što se tiče ostalih odnosa ja sam se ogradio na početku svoje diskusije da je teško raspravljati o nečemu što već postoji. Dakle, vi govorite iz pozicije gradonačelnika. Neki član HDZ-a također može govoriti iz pozicije gradonačelnika i ne slagat se sa svojim stranačkim kolegom koji govori iz pozicije nekoga koji ima većinu u vijeću, ali nema gradonačelnika. Tako da u tom kontekstu sam se ja ogradio da sve što govorim bi trebalo biti primjenjivano nakon izbora kad se još ne zna. Jer imamo jedan primjer koji nije uređen političkom odlukom, jasnom političkom odlukom. To je kontrola nad poduzećima. Da li to kontrolira vijeće ili gradonačelnik. I onda je to umjesto političkog tijela Hrvatskog sabora riješio Ustavni sud. I onda smo godinu ili godinu i nešto čekali da sudska institucija kaže nešto šta je politika trebala riješiti u startu samo zato šta se čekalo da se vidi hoće li biti veći utjecaj onih u vladajućoj koaliciji koji imaju većinu u vijeću ili oni koji imaju manjinu u vijeću jednog gradonačelnika. Prema tome, to je politička odluka koja se treba znati prije nego što se ide na izbore i prije rezultata izbora i onda ne bi ovako diskutirali. Zahvaljujem. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. u prvom redu za podržati je prihvaćeni prijedlog da se o ovom vrlo važnom, vrlo bitnom prijedlogu zakona raspravi u dva čitanja, u redovnoj saborskoj proceduri, u krajnjoj liniji iz razloga da pojedine zakonske odredbe se preciznije urede, jasnije odrede, kako bi u konačnici i sam Zakon o referendumu bio i još kvalitetniji. Inače sam ili pristupanje izmjeni Zakona o referendumu jedna je logična i nužna izmjena u svijetlu novodonesenih ustavnih promjena, dakle novih odredaba Ustava Republike Hrvatske, ali i ustavnog Zakona za provedbu ustavnih odredbi. Upravo u tom smislu izvršeno je ovim prijedlogom zakona usklađenje sa odredbama Ustava Republike Hrvatske, i recimo analizom zakonskih rješenja u odnosu na ustavne odredbe mogli bismo izdvojiti u u prvom redu onih 5 najbitnijih, dakle po mom mišljenju to su, idući tih 5 stvari ili 5 elemenata. Pod jedan na referendumu se sada odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu, ovim zakonom se uređuje precizno postupak odlučivanja na državnom referendumu birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, isto tako uređen je način pristupanja referendumu prebivališta koji, birača koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a u vrijeme održavanja državnog referenduma se zateknu izvan njezinih granica, zatim propisano je pravo odlučivanja državljana druge države članice Europske unije na lokalnom referendumu, propisani su uvjeti za raspisivanje savjetodavnog referenduma i to kako na državnom, tako i referenduma na lokalnoj razini, dakle kojega raspisuje predstavničko tijelo, uvijek naravno o pitanjima iz svog djelokruga. Što se tiče samog opoziva, opoziva dakle čelnika jedinica lokalne samouprave, o tome smo do sada i u raspravama imali dosta toga za čuti. Moje je mišljenje da opoziv, kao mogućnost razrješenja neposrednog izbora čelnika jedinica lokalne samouprave apsolutno i nije nužno da to bude propisano, uređeno, razriješeno Zakonom o referendumu. Mislim uopće da možda griješimo kad god raspravljamo o institutu referenduma, kao posebnom institutu u odnosu na sve drugo što je na direktan ili indirektan način vezano sa izbornim procesom, pa radilo se to i o razrješenju, odnosno prestanku mandata. Referendum po svojoj suštini, po svojoj biti je sasvim nešto drugo nego odabir onoga koji će nas predstavljati, u ovom slučaju na lokalnoj razini, jer se onda ljudi određuju i za program, i za političku stranku, i za osobu, ali koja će u određenom mandatnom razdoblju provoditi taj program za koga su se ljudi svojim glasom, glasom dakle opredijelili. Mislim da bismo puno nesporazuma, puno dvojbi, puno nedoumica, puno neriješenih situacija koje se mogu pojaviti u primjeni upravo tih odredaba Zakona o referendumu razriješili kada bismo apsolutno iz odredaba Zakona o referendumu dakle izdvojili tu mogućnost, dakle da se opoziv čelnika jedinica lokalne samouprave koji su neposredno izabrani uredi ili posebnim zakonom, ili da se u postojećem Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela i čelnika jedinica lokalne samouprave to pitanje, vrlo važno pitanje razriješi do u detalje, kako ne bismo imali nikakvih dvojbi, nesuglasja oko mogućnosti primjene tog instituta, jer institut opoziva je apsolutno institut koji se zakonom treba urediti. drugo pitanje koje bi moglo, a neke kolegice i kolege su ga već i spominjale, to je pitanje kada govorimo o lokalnom referendumu. Dakle ovaj zakon tretira i lokalni referendum, i naravno da je logična odredba zakona koja je u krajnjoj liniji ista ili slična kao što je i u postojećem zakonu, dakle Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne, područne (regionalne) samouprave, a koji zakon će prestati važiti kada donesemo novi Zakon o referendumu, jest taj u kojim situacijama ne u procesno-pravnom smislu, ne na koji način se može taj referendum raspisati, i kada se steknu, ispune dakle pretpostavke, zakonske pretpostavke da je on valjan, dakle da se valjano može raspisati, nego po kojim pitanjima. Mislim da ta odredba treba biti preciznija, i dobar je prijedlog da to uvijek može biti, samo može biti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, dakle svim onim pitanjima koje predstavnička tijela na lokalnoj razini mogu raspravljati gdje dakle imamo i zakonske odredbe koje upućuju na to da je to njihova nadležnost. Međutim u prijedlogu ovog zakona je u izričajnom smislu navedeno i zakon, upućuje se na zakon, pa da tu ne bi bilo dvojbe, dakle predlažem da se vidi, preispita mogućnost jasnijeg preciziranja, dakle u tom smislu nadležnosti predstavničkih tijela o kojim pitanjima se onda može valjano i na zakonit način u smislu raspisivanja referenduma odlučivati i na toj lokalnoj razini. Što se tiče nesuglasja o kome su govorili, ili nesklada između ovog predloženog zakona i drugih zakona i prepisanih rješenja i kao to navođenje kao jedna primjedba ovom prijedlogu zakona, ja bih upozorio na činjenicu da naravno kada se pristupilo projektu izmjene ili predlaganju ovoga zakona, pa nužno je uskladiti bilo onda rješenja iz drugih zakona koja reguliraju istu ili sličnu materiju, jednostavno da tu ne bismo došli do nekakvog raskoraka, odnosno da ne bismo imali za istu stvar dva različita rješenja u dva različita zakona, tako da tu ja ne vidim ne vidim nekog velikog problema, to nomotehničkom i svakom drugom smislu, dakle upravo tako treba i urediti. Zaključno, ovaj zakon treba poduprijeti, mi smo, mi moramo donijeti novi Zakon o referendumu temeljem novih ustavnih odredbi, temeljem Zakona o provedbi Ustava Republike Hrvatske. Ovaj zakon je na tragu europskih standarda, ne na tragu, nego uistinu je utemeljen na praksi, na, onih država koje su u tom demokratskom smislu dosegle jednu višu razinu, dakle ne može se okarakterizirati ovaj prijedlog zakona koji unazađuje institut referenduma kao oblika neposredne demokracije. Naprotiv, neke odredbe zakona treba pojasniti, razraditi, pogotovo ove koje se odnose na opozive na lokalnoj razini neposredno izabranih čelnica jedinica lokalne samouprave, možda i još neke druge koje nisam spomenuo, ali ovaj zakonski projekt apsolutno treba poduprijeti, on je kvalitetan, u tom smislu on će sasvim sigurno pitanja referenduma razriješiti na kvalitetniji način nego što je to u krajnjoj liniji bilo do sada, i mislim da će se u drugom čitanju ili do drugog čitanja sve ove primjedbe, prijedlozi koje iznosimo ovdje u raspravi evo u prvom čitanju i uvažiti i na taj način da ćemo sasvim sigurno vrlo brzo dobiti Zakon o referendumu koji će cjelokupnu referendumsku problematiku urediti na jedan demokratski, moderan način. I u tom smislu potpora i ministarstvu i stručnim službama koji predlažu ovakve prijedloge zakona. ja sam, ne da se nadam nego sam uvjeren da ćemo se u ovom vremenskom periodu do izrade konačnog prijedloga zakona sve ove sporne stvari o kojima smo govorili i raspravljali urediti na najbolji mogući način. I u tom smislu još jedanput potpora ovom prijedlogu.

od europske demokracije obzirom da ovim zakonom je dodatno u odnosu na onaj stari zakon, a to je priznalo i samo Ministarstvo uprave pa i naš saborski Odbor za Ustav i Poslovnik jer da je tako bajno i sjajno kao što ste vi pričali onda on ne bi trebao ići u drugo čitanje nego bi jednostavno svi mi saborski zastupnici digli ove svoje pločice, ruke ili ključiće stavili i izglasali taj zakon. Činjenica je, ovdje ja ne govorim u funkciji gradonačelnika nego u funkciji saborskog zastupnika, ali koji možda malo bolje razumije tu problematiku od onih koji nisu ni sjedili u gradskom vijeću i koji da su neposredno išli na izbore ne bi nikad ovdje ni sjedili nego su se bili jednostavno sakrivali iza stranačkih lista. Ali, to je jedno drugo pitanje o kojem možemo i dodatno elaborirati. Uglavnom pitanje opoziva čelnika lokalne samouprave mora biti riješeno paralelno s pitanjem i Zakonom o referendumu. I nama karikirano se može desiti, a to je definirano člankom 21. ovog zakona ne samo pitanje opoziva čelnika lokalne samouprave nego pitanja ulaska Hrvatske u EU može se desiti da na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem što je normalno, ali nije normalno da se na referendumu odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu. I za taj referendum koji je vezan i za opoziv čelnika lokalne samouprave, ali i za ulazak Hrvatske u EU potrebna je natpolovična većina stanovnika ove države, birača ove države, Hrvata i hrvatskih građana. Ne 10 ljudi ili 5 ljudi koji će izići na referendum zahvaljujući … kampanji sa broševima i kazna Hrvatska ne treba ići u EU. To je osnovni problem. Opoziv i pitanje ulaska Hrvatske u EU mora biti vezano paralelno sa ovim Zakonom o referendumu. I ovaj zakon, ja sam demonstrativno napravio što on znači, i što može dovesti

Po meni ga ne treba ni napadati na način kako vi to činite, a replicirali ste mi na način da ste kad se govori o opozivu zapravo ponovili ono što sam ja kazao. A niste me pažljivo slušali, da ste me pažljivo slušali znali biste da sam ja kazao da upravo iz ovog zakona sve ono što je vezano za opoziv neposredno izabranih čelnika jedinica tijela samouprave treba pokušati izdvojiti iz ovog zakona ili propisati to nekim drugim zakonom ili ga staviti u Zakon o izborima izborima čelnika predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. To je jedno. A drugo, polemizirate ne samo sa mnom nego i sa odredbama Ustava RH, uvaženi kolega. Vi kao saborski zastupnik vi biste prvi trebali poštivati odredbe Ustava RH pa vas pa vas ja podsjećam na to da smo mi promijenili Ustav RH i da su ove odredbe u većini usklađene sa odredbama Ustava RH sviđalo se to vama ili ne. A da li je nešto na nivou europskih standarda ili ne u smislu primjene određenih instituta koji se odnose na referendum, kolega tu ste sasvim sigurno u krivu. Jer ovaj prijedlog zakona, ponavljam podržavam da je on u prvom čitanju, da se sve neki sporni momenti koji se mogu pojaviti u smislu primjene određenih zakonskih odredbi mogu još doraditi, ali da je na tom tragu apsolutno je. I još jedanput ću izreći potporu ovakvom prijedlogu zakona koji se usklađuje sa odredbama Ustava RH i materiju referenduma razrađuje na kvalitetan način. Gospodine potpredsjedniče vrijeđanje zastupnika kojeg su izabrali hrvatski građani i kolega kaže jednom zastupniku u Hrvatskom saboru da ne poštuje hrvatski Ustav. To je jedna velika uvreda. Ja poštujem hrvatski Ustav i Hrvatsku državu. Nisam glasao za ustavne promjene, a ustavne promjene kao i Ustavni zakon o nacionalnim manjinama su donesene političkom trgovinom da bi se sačuvale fotelje.

I ne može se onda kad se tome vama prigovori onda tražiti da je to uvreda zastupnika. Uvreda zastupnika je nešto drugo, a nije uvreda zastupnika kada se zastupnika opominje da se drži Ustava. Hvala Hvala gospodine predsjedavajući. kojima je gradonačelnik iz jedne političke opcije, a Gradsko vijeće je druga politička opcija treba se izbjeći zamke da se u kontekstu dnevno političke borbe odlukama Gradskoga vijeća i natpolovičnom većinom ide na referendum, odnosno na opoziv gradonačelnika, a koji možda u svemu tome i nema realnu osnovu nego je upravo rezultat borbe dva tijela i usuđujem se reći dvije političke opcije kao jedan od oblika političke borbe. I drugo, kada govorimo o referendumu i njegovom raspisivanju isto ukazujem na mogućnost da se kroz želju za referendumskim točkama i njihovim izjašnjavanjem također ne dovede referendum i ne iskoristi kao tijelo za dnevno političke borbe u jedinicama lokalne samouprave pa se na taj način i potežu pitanja koja zapravo sa izvornim značenjem referenduma zapravo nemaju ništa nego je to način kako tijelima inicirati neke druge okolnosti, razvoj događaja, pa to konkretno znači da se kroz referendumsko pitanje o jednoj temi koja je relativno nebitna ali ... konotacije opoziva gradonačelnika krije ta mogućnost, dakle, moja poanta je da taj referendum ne iskoristimo u nekom krivom smjeru. **Šeks,

neposredno izabranih načelnika i gradonačelnika u potpunosti odvoji od referendumskih pitanja u smislu instituta referenduma i što to vijest referendum u ustavnopravnoj praksi i ustavnopravnoj i ustavnopravnoj teoriji a i u praksi. Ja sam u svom izlaganju kazao apsolutno da je moje mišljenje da bilo koji institut izbora, dakle direktno ili indirektno ne treba dovoditi u svezu s ovim zakonom i mislim da ako smo na tom tragu da se otvara potreba da se o opozivu ili donese novi zakon ili da se donese zakon o izborima članova predstavničkih tijela načelnika i gradonačelnika. Zbog čega je to tako, ja ću ponoviti još jednom. Izbori i sami opoziv se odnose Izbori i sami opoziv se odnose na konkretnu osobu, čovjeka, ali i na političku stranku, na određeni program i na određeno mandatno razdoblje, dakle vremenski period u kojem se taj program treba realizirati i kada god pokušamo te dvije stvari spojiti dolazimo u problem. To je jedno. I drugo, i podržao bih i slažem se kada budemo pravno definirali taj institut da izbjegnemo sve one zamke, da se taj instrument onda može koristiti u dnevno politička nekakva razračunavanja. Sve ono što koristi ili može koristiti u tom smislu za nekakva prepucavanja politička između izvršne vlasti i predstavničkih tijela na lokalnoj razini treba dobro analizirati i zapravo zakonskim rješenjima onemogućiti da se to dogodi. To je argument argument više da se ova problematika izdvoji iz ovog Zakona bilo direktno ili indirektno riješi na jedan drugi način, mislim da je na tragu toga i odluka i rasprava na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i da su prihvaćeni prijedlozi

Dakle mi doista imamo jednu malu konfuziju ovdje jer bi bilo dobro da se napokon kaže o čemu ovaj Zakon jeste. Bilo je na Odboru za lokalnu, regionalnu samoupravu rečeno da se ovaj Zakon odnosi na opoziv, na referendumu za izjašnjavanje za razrješenje načelnika, gradonačelnika općine. Sada čujemo da to nije te da će se to riješiti nekakvim novim zakonom. Članak 40.b zakona o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi kaže da se na referendum o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika i župana primjenjuju odredbe Zakona o referendumu. Prema tome, kako sada možemo govoriti da se ovaj Zakon ne odnosi na referendum o razrješenju ako Zakon o lokalnoj samoupravi kaže da će se ta pitanja riješiti Zakonom o referendumu. Jedino što ja predlažem, predlažem da se ovdje dogovorimo i da donesemo zaključak da se Vlada obaveže da će do drugog čitanja Zakona o referendumu u Saborsku proceduru uputiti ne neki drugi zakon nego Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi kojim će se regulirati razrješenje referendum o razrješenju. Jedino tada možemo govoriti o ovome o čemu ste vi govorili. Inače je sve ostalo puhanje u vjetar. Odgovor na repliku. i što znači prihvaćanje prijedloga da određeni zakonski prijedlog ide u dva čitanja. Dakle, ovo nije konačni prijedlog zakona u tom smislu i mi ovdje možemo raspravljati čak načelno, teoretski, možemo raspravljati o konkretnim zakonskim odredbama. Ja sam iskoristio tu svoju priliku da govorim o konkretnoj zakonskoj odredbi. Mišljenja sam da ta problematika može kvalitetnije biti riješena na jedan drugi način da se sada ja ne ponavljam. Kako će ona u konačnici biti riješena, kakav će biti konačni prijedlog zakona, ja sam uvjeren da će biti na tragu najboljih mogućih rješenja, a sigurno je bolje rješenje i najbolje moguće to da se opoziv neposredno izabranih čelnika jedinica lokalne samouprave bilo direktno ili indirektno ne primjenjuju se na taj institut odredbe Zakona o referendumu nego da se drugi način posebnim propisom on uredi. I svaki puta kada dođemo u situaciju da Zakon o referendumu kao jedan uistinu bitan sveobuhvatan zakon koji obuhvaća sve vidove referenduma moramo, a nema razloga za to, primjenjujemo i uključujemo se na taj način normativno nekakve izborne cikluse na lokalnoj razini smo u problemu. Ja sam uvjeren da ćemo mi taj problem razriješiti.

Poslovnik i politički sustav imamo treću točku koja kaže preporuča se Vladi Republike Hrvatske da do konačnog prijedloga zakona predloži zakon koji će regulirati referendum za opoziv načelnika, gradonačelnika itd. NO, nisam se zbog toga javila. Ovdje u razgovoru s kolegom smo malo pogledali članak 8. pa bih molila i ministra kasnije da se uključi da malo razjasni. U Gradu Zagrebu i gradu i općini referendum se raspisuje na prijedlog polovine mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti. Kada govori o gradskim vijećima kaže na prijedlog trećine članova, na prijedlog polovine članova a ovdje kaže na prijedlog polovine mjesnih odbora. Što je to mjesni odbor, gradska četvrt, je li to vijeće mjesnih odbora. Drugo, što to znači polovina, u jednoj općini imate četiri mjesna odbora. Polovina dva, posvade se oko nekog puta svaki dan će biti referendum. treći stavak članka 8. malo razraditi i objasniti na što se tu misli pa bih molila da i vi kao predsjednik Odbora za zakonodavstvo kažete što mislite o ovome, odnosi li se ovo na vijeće mjesnog odbora, vijeće gradskog kotora gradske četvrti

... treba pojasniti, urediti preciznije. Ne treba biti pravnik pa čak ni predsjednik odbora da se zna što je polovica od 4, tu ćemo se složiti u tom smislu pojasniti tu odredbu, ono što sam htio kazati, ne da me smeta. Pazite Zakon o referendumu obuhvaća samo jednim dijelom ovu problematiku o kojoj mi cijelo vrijeme raspravljamo. Mi možemo svest Zakon o referendumu u smislu rasprave na raspravu opozivu gradonačelnika i načelnika, međutim to je samo u ovom prijedlogu samo u jednom prijedlogu gdje je jedan segment tog zakona. kada ste mi replicirali za ovu konkretnu odredbu zakona apsolutno je treba precizirati ali nije suština Zakona o referendumu samo ovaj vid kako smo ga mi tu nazvali opoziva ili opoziva, reguliranje opoziva čelnika jedince lokalne samouprave. On je puno širi, puno sveobuhvatniji, obuhvaća sve oblike referenduma. A kolegice moje je razmišljanje tu je jasno, moje mišljenje da ne treba povezivati institute referenduma sa institutima opoziva. I svaki puta kada dođe reizborni proces imenovanje ili razrješenje je nešto specifično i sasvim drugo od referendumske problematike i po svojoj suštini. I kada god ćemo doći u poziciju da to reguliramo na ovakav način kada nam se norme isprepliću da ćemo biti u problemu. Taj problem treba razriješiti na najjednostavniji mogući način da se ti instituti urede nekim drugim propisom. Hvala. Gospodin zastupnik Nenad Stazić, replika. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete kolega Tomljanoviću da je ovaj zakon na tragu europskih vrijednosti. Kojih europskih vrijednosti? Koju od europskih vrijednosti taj zakon afirmira osim što pomaže da se referendum o pristupanju EU provede lakše i da smo tu sigurniji da ćemo pristupiti. Građani i dalje ostaju jednako udaljeni od svog teoretskog prava da referendumom rješavaju neka pitanja. Ali nije to ni čudno. Pazite, pa mi ovdje imamo problema da se ustanovi kolika je polovica od 4. vlada ima problema s time, ovaj zakon je samo na tragu aljkavosti Vlade. Vlada ne zna ne zna da postoji Zakon o lokalnoj samoupravi po kojem da s ovoga nije skinut hitni postupak to bi se u petak izglasalo objavilo u Narodnim novinama. Nakon 8 dana prvi gradonačelnik može biti smijenjen ako se ne izmjeni Zakon o lokalnoj samoupravi. Vladin ured za zakonodavstvo ima 22 primjedbe na Statut HRT-a, ali nema pojma da se ovo pitanje mora paralelno rješavati u Zakonu o referendumu i u Zakonu o lokalnoj samoupravi. I da je obadva zakona trebalo ako se to pitanje želi sustavno riješiti ako ne želi nered, zbrku, da su oba zakonska prijedloga morala istodobno doći na klupe i da se vidi u kojem pravcu ide vladino razmišljanje oko smjene čelnika lokalne samouprave. Ovako Ovako će se morati primijeniti po Zakonu o lokalnoj samoupravi morat će se primijeniti Zakon o referendumu, jer to tamo piše, pa to je važeći zakon za boga miloga, pa dok ga ne izmijenimo bit će važeći. Ali eto kao što kažem ni na kakvom tragu europskih vrijednosti nego na tragu aljkavosti Vlade. **Šeks, Uvaženi kolega, vi zakone naravno okarakterizirate onako kako vama paše, kako vama odgovara. Uvijek vam odgovara da Sabor kritika iznosite i na Ured za zakonodavstvo i na predlagatelje i na Vladu, to je vaše pravo kao onog čovjeka koji već dugi niz godina sjedi u oporbi. Ali niste upravu uvaženi kolega kada govorite da ovaj zakon nema elemente svih onih zakona o referendumu koje ustavnopravna struka pa i teorija i praksa prepoznala kao nešto što je dobro, što je pozitivno, što je u smislu demokratizacije društva u smislu mogućnosti neposrednog izjašnjavanja građana određenim pitanjima prepoznato, prihvatljivo i pretočeno u ove norme. Ovo je prvo čitanje zakona, to je pod 1. složili smo se nekoliko puta da pojedine norme odnosno članke treba izbrusiti, treba pojasniti, treba precizirati i to je nesporno. Isto tako kao što je nesporeno ne može se primjenjivati određena odredba zakona koji nije stupio na snagu. Ne može se ovaj zakon primjenjivati dok ne stupi na snagu dok se ne donese po proceduri koja je vama jako dobro znana. Ako se ne primjenjuje ovaj primjenjuje se onaj koji je važio i do ovog prijedloga Zakona o referendumu. Dakle, u tom smislu pomalo i manipulirate. Dakle, ništa se tu ne bi dogodilo do onog momenta dok određena konkretna zakonska odredba ne bi stupila na snagu, primijenile bi se zakonske odredbe koje jesu na snazi i do ovog prijedloga zakona i rasprave u Parlamentu to uopće nije bilo sporno. Ono što je bilo "sporno" jest na koji način ćemo par pitanja iz ovog Zakona o referendumu urediti. Prihvaćen je prijedlog da se ide u dva čitanja i nema nikakvog razloga da se ta pitanja razriješe i u krajnjoj liniji da se Zakon o referendumu bude usklađen što je nužnost što je ustavno pravna nužnost usklađen sa drugim propisima da nije u koliziji sa drugim propisima koji indirektno ili direktno reguliraju materiju koja se dotiče i Zakona o referendumu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Referendum, riječ referendum zaista je riječ pod kojom podrazumijevamo najviši oblik demokracije u bilo kojoj državi i u bilo kojem društvu. Dakle, to je jednostavno glas naroda. Ovdje u ovom zakonskom prijedlogu on je sveobuhvatan, odnosi se i na referendum na nivou države ali i na referendumska rješenja posebice na opoziv ili razrješenje lokalnih dužnosnika. E sada prema ustavnoj odredbi lipanjskog Ustava koji je donešen u lipnju prošle godine, znamo točno koja je definicija referendumske većine i odlučivanja. Nije tu napisano ništa o opozivu ili razrješenju lokalnih dužnosnika. To regulira Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Ali taj zakon i izbori neposredni koji su bili provedeni su provedeni 2009. godine. Dakle, u tom zakonskom rješenju je jedna odredba a u Ustava Republike Hrvatske koji je donešen u lipnju lani je druga odredba i jasno da sada dolazimo do određene konfuzije ili kaosa. Predlaže se u članku 8. kako se to može opozvati lokalni ili regionalni dužnosnik izabran na neposrednim izborima 2009. godine. Pa se predlaže da je to na prijedlog trećine vijećnika u predstavničkom tijelu, bilo općinskom, gradskom vijeću ili županijskoj skupštini, odnosno Skupštini Grada Zagreba. Mi znamo da su mandati u predstavničkom tijelu izabrani s liste stranaka, a ne dakle neposredno imenom i prezimenom. Točno je i to da je mandat osobni, dakle definirano je da je mandat osobni. To otvara novu mogućnost konfuzije, kaosa i nečeg drugoga, političke trgovine, kada je potrebno da samo trećina vijećnika donese odluku da se ide na referendum u svezi povjerenja odnosno opoziva lokalnog čelnika čelnika izabranog na neposrednim izborima. I zaista mislim da bi se pojavio veliki broj slučajeva upravo ovakvih. Nepovjerenje koje je država iskazala prema svojim građanima kada je velikom većinom ovdje u Saboru sa rukama saborskih zastupnika, prije svega vladajuće koalicije, rekla da za referendum nije potrebna, pogotovu kada se stupa u državnopravni savez ili bilo da se radi o Europskoj uniji ili neki drugi, dakle kada se treba odlučiti samo natpolovičnom većinom izišlih na referendum jasno je dano do znanja da postoji nepovjerenje građana. U onoj prvoj ustavnoj odredbi, dakle prije ovoga zakona, za referendum je pisalo da mora izići natpolovična većina građana. Na taj isti način, po tim istim propisima je 1990., 1991. proveden jedini referendum u Republici Hrvatskoj na kojem su se građani Republike Hrvatske izjasnili za neovisnost. Zanimljivo da mi nakon 20 godina iskazujemo tim istim građanima nepovjerenje time da nema više te kvote koja je potrebna, a to je 50% +1 građana izišlih na referendum o stupanju Hrvatske u nekakve druge državnopravne saveze. Neću govoriti namjerno Europsku uniju prema kojoj smo evo recimo pred vratima. S druge strane, ovdje govornici danas jasno iskazuju neću reći nepovjerenje prema predstavnicima, članovima predstavničkih tijela u lokalnim i regionalnim predstavničkim tijelima, nepovjerenje pa pomalo i strah, a u svezi upravo ove kvote koja je ovdje zakonski predložena, a to je trećina vijećnika, polovica vijeća mjesnih odbora ili 20% birača u toj lokalnoj ili regionalnoj samoupravi. Dakle, postoji jedno opće nepovjerenje i strah bilo od strane države, Vlade, a onda i lokalnih čelnika bilo kojih boja dakle bez obzira da li to bili HDZ-ovi načelnici, gradonačelnici ili župani ili neki drugi kao gospodin Mršić itd. Dakle, jasno je da ovdje moramo naći mjeru kako bi zaista uskladili ovaj lipanjski ustav i odredbe o referendumu prema lipanjskom ustavu 2010., 2010., dakle ta odredba je bila drugačija u onom prijašnjem ustavu, sa zakonom o izboru lokalnih i regionalnih dužnosnika. Dakle, tu je gospodine ministre da kažem ovako kvaka i mi i mi smo ovdje danas zato dobre volje, dobre namjere i dobre vjere da se to može napraviti. Mora biti jasno, barem ja koji razmišljam iako nisam pravnik, ali onako da kažem suvislo razmišljajući o ovoj materiji, da ne može predstavničko tijelo bez natpolovične većine recimo gradsko vijeće, općinsko vijeće ili županijska skupština, Skupština Grada Zagreba, bez natpolovične, ne trećine vijećnika, natpolovične većine, ne može odlučivati o opozivu dalje. Referendum je pokušan i provesti se u Hrvatskoj više puta. Najnoviji primjer je primjer kojim se pokušalo intervenirati ovakvim načinom u Zakonu o radu. Ustavni sud je odredio da ta materija ne ide na referendum, da nije prikladna itd., da ne objašnjavam sada odluku Ustavnoga suda i referenduma nema, iako je prikupljeno preko 700 tisuća potpisa ili skoro 15% biračkog tijela Republike Hrvatske. Hrvatske. Dalje, bio je pokušaj referenduma o arbitražnom sporazumu, malo smo ga zaboravili. Upravo o sporazumu kojim je Republika Hrvatska još uvijek nije izašlo na vidjelo, isplivalo, ta santa leda u savudrijskoj vali kojim će more preći preći na slovensku stranu. Pokušaj je bio referenduma, odnosno potpis, ali evo nije se uspjelo. Ali ne zaboravite, kad-tad to će isplivati na vidjelo. Naime, zbog toga mislim da je potrebno uvođenje mogućnosti da Ustavni sud provjeri je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu sa Ustavom prije nego nekakav organizacijski odbor udruge građana koja pokreće referendum krene u prikupljanje potpisa. Pa što prikupljati potpise ako će Ustavni sud odbiti danas sutra kao Zakon o radu takvu odluku i odbit će 700 tisuća potpisa. Dakle, valjalo bi pribaviti mišljenje Ustavnog suda o referendumskom pitanju prije nego se krene u skupljanje potpisa. Ako ima zdrave logike i pameti. S obzirom da mi tamo svijetli žuto, a govorim u ime kluba, ja ću nastaviti još za… … /Upadica se ne razumije./… Ja sam se prijavio. … Nastavimo dalje. Ima još do crvenoga dosta. Naime, nije regulirano pitanje dakle kada stupa na snagu gospodine ministre. Ukoliko referendum dobije pozitivno, dakle prođe kod građana Hrvatske, kada stupa na snagu to što je referendumom odlučeno i koliko traje to, ga može promijeniti? Da li novi referendum ili netko drugi. Dakle, koliko dugo je snazi referendumska odluka, kada stupa na snagu referendumska koja je prošla na referendumu. Sve to treba izregulirati. Zbog toga zaista svih ovih navedenih problema je vrlo, vrlo potrebno. Drugo, ako ne čak i treće čitanje. Hvala lijepa. Obzirom da je uvaženi kolega bio umnogome o tom sto posto u pravu želim reći samo, a nije spomenuo kad je spominjao lipanjski Ustav iz 2010. godine, kada je donešen dvotrećinskom većinom zastupnika, kada želimo sad pred izbore staviti i hrvatske branitelje u Ustav nije onda problem donijeti i lipanjski Ustav 2011. i donijeti nove odredbe u Ustavu o referendumu. Jer moramo priznati, posebno vi iz HDZ-a iz vladajuće koalicije i oni koji su glasali za ove ustavne promjene da smo pogriješili, da ste pogriješili, da svi mi zajedno moramo sada praktično patiti zbog te pogreške i onaj načelnik u Legradu on uopće ne treba niti tražiti raspisivanje referenduma jer se nalazimo u jednom pravnom vakuumu. Nemamo Zakon o referendumu ovaj, nego imamo postojeći koji nije u skladu sa hrvatskim Ustavom. A mora svima ovdje biti jasno, pa i hrvatskim građanima kao jedinicama lokalne samouprave odgovorni pred zakonom nisu vijećnici i nije predsjednik Vijeća nego gradonačelnik koji je neposredno izabran i koji zakonski ima pravo upravljati imovinom grada, trgovačkim društvima i svemu onome što je vezano za grad i proračun. To je jedina stvar koju se treba voditi. Evo poštovani gospodine ministre, ja vas tražim, tražim od vas ali evo tražim i od ovog Sabora da potakne inicijativu za novi ustav kako bi se izbjegao ovaj članak 21. gdje doista tri čovjeka, dva čovjeka, pa čak i jedan ako je u suglasju sam sa sobom, pa proglasi listić nevažećim može donijeti i odluku ulasku Hrvatske u asocijaciju sa afričkim zemljama, sa Europskom unijom, a ne dao Bog više sa onima koji su tražili SAO krajinu a vi dizali ruku.

Ja ću naravno podržati prijedlog ovog zakona iz razloga jer se radi o zakonu koji se mora donijeti slijedom Ustavnog zakona za provedbu Ustava kojim se omogućuje primjena ustavnih odredaba, onih koje je nemoguće neposredno primijeniti. Dobro je i evo okolnosti dobro da je predlagatelj prihvatio prijedlog Odbora za Ustav i Poslovnik da ovaj zakon ide u dva čitanja, upravo zato da bismo mogli donijeti kvalitetan zakon kojim ćemo u cijelosti i u praksi moći provesti ono što je bila intencija intencija i predlagatelja i donositelja Ustava u pogledu instituta referenduma kao jednoga od oblika neposredne demokracije. Također se slažem s time da bi ovaj Zakon trebao regulirati pitanje referenduma i državnoga i lokalnoga, a da se pitanje opoziva čelnika lokalnih i regionalnih jedinica, dakle na način kako to odluči Ministarstvo uprave da će predložiti da li u Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi koja sada regulira dio pitanja lokalnoga referenduma. Da li možda u Zakonu o izboru čelnika lokalnih i regionalnih jedinica kao mogući Zakon o izboru i opozivu, ali svakako nekim drugim zakonom koji neće biti Zakon o referendumu jer je to jedna specifična, potpuno specifična i odvojena materija. Dakle, čuli smo danas u raspravama kroz cijelo jutro što su glavne novine i ustavnih promjena u odnosu na referendum, a i ovoga zakona kojim se proširuje krug birača na referendumu. Dakle, na sve birače sa općim i jednakim biračkim pravom bez obzira na njihovo prebivalište, pa se sada omogućuje hrvatskim hrvatskim građanima i onima koji nemaju, dakle državljanima Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske ali i onima koji se zateknu u vrijeme provođenja referenduma izvan granica Republike Hrvatske omogućuje omogućuje im se sudjelovanje na referendumu. I također novina da referendum je valjan ako njemu i ne pristupi manje od 50% od ukupnoga broja birača. Dakle, kad smo i još jedna značajna novina, a to je da lokalnom referendumu mogu pristupati i državljani zemalja članica Europske unije kada se odlučuje o lokalnim poslovima. Evo prigoda je obzirom da se radi o prvom čitanju da upozorimo na neke odredbe ovoga prijedloga koje bi valjalo u Konačnom prijedlogu stipulirati bolje, spretnije ili jasnije. U članku 7. predviđeno je da predstavničko tijelo može raspisati tzv. hajde da pojednostavnim obvezujući referendum, dakle o, radi odlučivanja o prijedlogu promjene Ustava, prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave a sljedećim stavkom je stipulirano da predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum samo o pitanjima iz svoga djelokruga. smatram da nema mjesta odredbi da se ta pitanja šire, jer na kraju krajeva ako bi statut recimo neke lokalne jedinice propisao da će oni na referendumu odlučivati o nekim pitanjima koji su izvan djelokruga toga predstavničkoga tijela, a referendum je obvezujući. Pitanje je koga bi onda to ta referendumska odluka obvezivala, pa bi svakako trebalo ispustiti riječi ove daljnje dakle i o drugim pitanjima koje su određene zakonom i statutom. odredba da se referendum, predstavničko tijelo raspisuje referendum na prijedlog jedne trećine članova predstavničkog tijela, prijedlog župana, gradonačelnika, Zaista se može dogoditi da u nekoj manjoj općinici gdje imate predstavničko tijelo koje broji ne znam da se svako malo, 6 vijećnika oporbe dogovori i da da prijedlog za raspisivanje referenduma, i da u toj jedinici, imate svaki čas o svakom pitanju zapravo koje iz djelokruga predstavničkog tijela da imate referendum. Stoga evo ja sugeriram da se ovaj prijedlog uzme kao inicijativa, dakle da ovi, da su trećina vijećnika, gradonačelnik, župan i polovica polovica mjesnih odbora, polovina od broja mjesnih odbora, da mogu podnijeti inicijativu, ali da predstavničko tijelo natpolovičnom većinom donosi odluku o raspisivanju. Nadalje u članku 14. mislim da nije, stoji odredba da će organizacijski odbor ili organizator koji prikuplja, sakuplja potpise birača koji donose, kojima se onda obvezuje na raspisivanje referenduma, da on kontrolira valjanost mislim da to nije dobro, oni su ti koji to prikupljaju, i mislim da ne samo da bi sami sebe kontrolirali, već da oni nisu ni kapacitirani, niti im je to moguće učiniti u roku od 3 dana, koji rok im je ostavljen za predaju predaju potpisa. Prema tome tu kontrolu treba ostaviti tijelu koje je obvezano njihovim potpisima na raspisivanje pa u tom smislu upozoravam i na članak 16. ovog prijedloga zakona, dakle koji govori da kada zaprimi zahtjev za raspisivanje državnog referenduma Hrvatski sabor može zatražiti u roku 30 dana itd. provjeru. Meni nije jasna intencija predlagatelja, pa onda ne znam, ali svakako treba pojasniti, dakle potpisi se predaju predsjedniku Hrvatskoga sabora. Da li predsjednik Hrvatskoga sabora može zatražiti provjeru, ili ako piše ovako kako piše da je to Hrvatski sabor, onda o tome mora donositi odluku Hrvatski sabor, da li želi ili da li će poslati na provjeru, a ako Hrvatski sabor zatraži provjeru onda kaže odredit će rok u kojem podaci moraju biti provjereni. Ja smatram da bi taj rok trebalo odrediti zakonom. i još mislim da bi bilo bolje da je provjera obvezna, jer Sabor kada raspisuje referendum mora biti siguran da je obvezan valjanim prema tome trebalo bi stipulirati da će predsjednik Hrvatskog sabora kada zaprimi zatražiti provjeru i da se provjera mora provesti u roku koji ovaj zakon odredi, da li je to 30 ili 60 dana to će ministarstvo već prema prema mogućnostima predložiti. Jer iz ovoga proizlazi, kada bi zbrojili rokove koji su dani ovim prijedlogom zakona, onda proizlazi da bi zapravo za državni referendum otprilike taj rok bio pa negdje 9 mjeseci, 120 dana, ne znam čemu 120 dana da bi se odlučilo o raspisivanju referenduma, to je 4 mjeseca, a možda bi taj rok bio podesniji da se stavi za raspisivanje i pripremu referenduma. I još nešto, vrijeme mi ističe, a izuzetno je važno, obzirom na novu odredbu, da je referendum valjan i da se odluka na referendumu donosi većinom birača koji su izašli na referendum, onda izuzetno važno da građani budu valjano informirani o tome da je referendum raspisivan. Mi u ovom prijedlogu zakona imamo odredbu da se rezultati referenduma provedenoga moraju objaviti u sredstvima u "Narodnim novinama", u dnevnom tisku, i na Hrvatskoj radioteleviziji, zaista Hrvatska radiotelevizija je najmoćniji medij koji se najviše gleda, koji najviše informira građane, svakako bi bilo, jer građani ako se ne traži izlazak na referendum 50% plus jedan od ukupnog broja građana, onda je važno da svi znaju da se referendum provodi, da bi odlučili hoće li doći na izjašnjavanje ili ne. I stoga mislim da u članku 24. treba kao obvezu propisati, odnosno pojačati da se odluka o raspisivanju državnog referenduma objavljuje u "Narodnim novinama", dnevnom tisku, i ne drugim sredstvima priopćavanja, nego izričito kao i rezultati referenduma na Hrvatskoj radioteleviziji, da bi svi građani o tome bili upoznati, a jednako i odgovarajuće da se to primijeni i na odluku o raspisivanju lokalnoga referenduma, jer zaista bi se moglo dogoditi, poglavito u malim lokalnim jedinicama, ako ovako ostane, da jedna trećina vijećnika raspiše referendum, da se to jedva da se zna, da izađe jedan vrlo mali broj ljudi na referendum i donesu obvezujuću odluku. Hvala lijepa.

trenucima svog govora, želim reći da je demokracija volja većine, i da se opoziv lokalnih čelnika, dakle načelnika, gradonačelnika, župana može riješiti posebnim zakonom, ali sam opoziv način tog opoziva mora biti referendum. On ne može biti odlukom u vijeću, u skupštini, jer vijeće i skupština nisu neposredno izabrani, a lokalni čelnik je neposredno izabran. I mislim da tu u ovom dijelu zakona se mora napraviti iskorak. Sadašnja situacija govori da niti jedan referendum u Hrvatskoj ne može uspjeti, jer se Zakon o opozivu smjene načelnika radi po starom Zakonu o referendumu, a imamo novi Ustav. I svatko iole pametan tko ima malo i političkog mozga u glavi zatražit će ocjenu ustavnosti. vraćam se ponovno na ključnu stvar, to je članak 21. i o njemu ovisi, Zakona o referendumu, o njemu ovisi i ovo traženje, donesemo novi Ustav ili ustavne promjene u kojem će se većina birača koji su pristupili referendumu biti zamijenjena s natpolovičnom većinom birača, 50% plus Jer ja ne vjerujem puno u slobodu medija, ne vjerujem, a vjerujem puno u lobije koji upravljaju tim medijima, i može nam se desiti da jedna uska manjina građana Hrvatske odlučuje o sudbini Hrvatske, a sjetite se onoga za šta ste se zalagali, a i svi mi zajedno. Odlučimo sami o sudbini svoje Hrvatske.

Pa kolega Vinkoviću, ne mogu ja sad polemizirati oko ustavnih promjena, kada donosimo zakon, mi ćemo zaista sami odlučiti o sudbini Hrvatske i o svim važnim pitanjima za Hrvatsku na način, i zato sam rekla da je upravo ovo izuzetno važno riješiti zakonom, da se mora osigurati da svi građani budu informirani da se referendum provodi, da izađu na referendum i da se na njemu izjasne. Ne možete sjediti kod kuće i reći da je netko umjesto vas Izvolite izaći na referendum, imate prigodu, i odlučite. Što se tiče opoziva, nisam ni jednom riječju govorila o tome da bi to trebalo učiniti predstavničko tijelo, rekla sam samo da institut opoziva kao još jedan od oblika neposredne demokracije treba biti riješen drugim zakonom, a ne ovim Zakonom o referendumu i naravno da pri tome treba obratiti i pozornost na ravnotežu odnosa neposredno izabranog gradonačelnika i neposredno, ma što vi kazali, neposredno izabranih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Gospodin zastupnik Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo na početku da kažem da sam ja zadovoljan što što zakon ide u drugo čitanje i dobro je da na neki način zakone oko kojih treba postići visoku razinu suglasnosti budu još dodatno raspravljeni i pogotovo kada se radi o ovako važnim stvarima oko kojih smo imali dosta kontroverzi proteklih, ja bih rekao godinu dana, i šteta je što ovaj zakon se donosi u sjeni jednog događaja gdje se nije respektirala volja preko 700 tisuća hrvatskih građana koji su htjeli da se na referendumu izjasne o jednoj jako važnoj temi, radi se o radničkim pravima, odnosno mijenjanju Zakona o radu. I tražio se način od strane HDZ-a i koalicijskih partnera kako da se to izbjegne, kako da ljudi koji su iskazali volju i želju da izađu na birališta i na neki način kažu svoju volju o tako važnoj temi da to ne naprave. I nažalost, ovaj zakon ovaj zakon se donosi u sjeni tog događaja pa čak i neke aktivnosti koje su bile tijekom tih mjeseci, mi se sjećamo svih onih napora, ja bih rekao vladajuće stranke HDZ-a i određenih aktivnosti koje su išle prema tome da se onemogući raspisivanje referenduma, uvlačenja Ustavnog suda, postavljanja pitanja da li je to trebalo ovako ili onako. I sad vidimo da u biti u Zakonu o referendumu se te neke stvari koje tada nisu bile napisane niti su vrijedile pokušavaju uvesti i na neki način pokriti jedno takvo, po meni, neprincipijelno ponašanje. Ali, dobro. Nadamo se da više nikad neće biti moguće izigrati 700 tisuća hrvatskih građana i ne uvažavati njihovu volju da se izjasne o bilo kojem pitanju, pogotovo onim na koje oni imaju pravo. neke stvari koje su u referendumu bitne, a koje ja mislim da bi se do drugog čitanja trebale korigirati su apsolutno da se vidi cenzus ako je potrebno na državnoj razini 10% birača ne vidim zbog čega je na lokalnoj razini u nekom gradu, općini potrebno 20%. Da vrijedi jedna adekvatna znači ja bih rekao poveznica vezano za državu, odnosno za grad ili općinu i da na neki način taj cenzus isto na razini općine bude bude 10%, da se građani o lokalnoj temi mogu na taj način izjasniti. Druga stvar je kada Sabor donosi odluku o referendumu da se po određenim pitanjima koja su vezana uz Ustav ili izmjenu Ustava ili određene druge stvari za koje je potrebna inače dvotrećinska većina, da se za raspisivanje takvog referenduma također treba postići konsenzus u Saboru i imati dvije trećine glasova kako bi se on raspisao. Jer bi na taj način trebali vući određenu analogiju. Ono na što posebno treba obratiti pažnju i zbog čega se mnogo nedoumica u javnosti javljalo proteklih mjeseci je da li ovaj referendum automatski znači da će se primijeniti adekvatno i na raspisivanje referenduma o izboru neposredno izabranih gradonačelnika, odnosno župana i načelnika općina. I moramo biti svjesni, ja se tu slažem sa kolegom Mršićem koji je rekao da do drugog čitanja apsolutno treba poslati zakon, izmijenjeni Zakon o izborima za lokalnu samoupravu na način da se uskladi sa ovim zakonom i da se na neki način definira koji su to, koja koja to pravila vrijede kada se radi o opozivu neposredno izabranih gradonačelnika, načelnika ili župana. I naravno, postavi mogućnost da se raspiše referendum i o raspisivanju opoziva, opoziva, odnosno stavljanju mandata na raspolaganje i u određenim skupštinama, odnosno vijećima. Nešto što je maloprije u raspravi govorio kolega Bauk. Znači, moramo imati neku analogiju koja će na neki način respektirati da su isti birači birali i gradonačelnike i župane i načelnike, ali i vijeća, odnosno skupštine gradova koji su sada, ja bih rekao, u funkciji. Ono što je taj zakon nažalost loše napravio je da mi u ovoj situaciji imamo lokalne ja bih rekao šerife, a ponegdje i ljude koji zloupotrebljavaju situaciju da su gotovo praktički nesmjenjivi. I onda ignoriraju, ja bih rekao u potpunosti, predstavnička tijela koja predstavljaju iste te građane koji su njih birali. I imamo konfuzne situacije, imamo nered u pojedinim, ja ja bih rekao lokalnim samoupravama, gdje je potrebno razjasniti stvari i postaviti odgovornosti i mogućnost kontrole i na neki način vraćanja povjerenja građanima ukoliko je nemoguće da se određene stvari riješe. Mi sada u Gradu Zagrebu nažalost zbog ponašanja gradonačelnika imamo nered. Imamo totalnu ignoranciju predstavničkog tijela i kada predstavničko tijelo donese jednu odluku apsolutno svi su za, gradonačelnik u maniri, ja ne znam kako bih to nazvao, ali to je prije bilo u nekim apsolutističkim monarhijama moguće, ignorira građane, ignorira tu skupštinu koja je izabrana od građana i odmahuje rukom i kaže baš me briga što ste vi u skupštini donijeli. I imamo situaciju koja nije dobra jer se apsolutno neki čelnik lokalne samouprave,ovdje se radi o gradonačelniku Grada Zagreba, ponaša zbog toga što je praktički cenzus za raspisivanje referenduma i opoziv tog gradonačelnika nemoguće provesti. Znači, 50 plus 1% za izlazak je nemoguće provesti. I onda naravno ukoliko je netko neodgovoran, ukoliko se netko ponaša na ovaj način na koji sam maloprije opisao nemoguće je na neki način ukazati volju građana koji definitivno su,koju su iskazali i u biranju određenih predstavničkih tijela, u ovom slučaju skupštine. Ovdje ću iskoristiti priliku pošto je ministar prisutan da ga pozovem da u što skorijem roku donese zaključak odnosno odluku i razriješi situaciju oko cijene vrtića u Zagrebu kako bi se konačno građani Grada Zagreba kojih nije malo izvukli iz ovoga nereda u koji ih je gradonačelnik BAndić uvalio. Mi imamo otprilike 40 tisuća obitelji koji čekaju na neki način odluku ministra Mlakara kako bi znali na čemu su, da li vrijedi odluka koju je legitimno u skladu sa Zakonom donijela skupština grada Zagreba i odredila ono što joj je Zakon propisao a to je cijenu vrtića koja je bila kao i do sada i odbacila mogućnost poskupljenje cijena vrtića koje zagovara gradonačelnik Bandić ili će biti i vrijediti odluka gradonačelnika Bandića koja govori o poskupljenju vrtića i na osnovu koje je gradonačelnik Bandić neosnovano natjerao roditelje da određenu papirologiju vade iz porezne uprave i nose u svoje vrtiće. I to je ono što treba izbjeći, nered koji vlada u ovakvim nekim odnosima a koje potencira u Zagrebu gradonačelnik grada Zagreba i mislim da bi Ministarstvo trebalo prekinuti i trebalo bi u što skorijem roku zbog ovih 40 tisuća obitelji, radi se o velikom broju ljudi donijeti odluku i ne bi trebalo čekati ministre 15 dana ukoliko imate elemente na temelju kojih možete donijeti odluku donesti je u što skorijem roku a mislim da je nesumnjivo da u Zakonu piše tko određuje koja je cijena vrtića i da na neki način tu nedoumicu, sumnju, odluku treba donijeti i sumnju otkloniti. Pitam se i nadam se na određene sumnje koje postoje da gradonačelnik BAndić djeluje u suradnji sa vladajućom strankom i tako stvara namjerno nered u gradu Zagrebu nećete sa svojom odlukom kada je budete donosili potvrditi. Hvala vam lijepo.

Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih rekla kolega Maras da ste vi negdje spavali, pa zato bih ovo sve mogla vama ispraviti jer prvo niste u temi, a drugo ovako. Ne bih rekla, nego sam sigurna da je taj isti gradonačelnik upravo vaš prijedlog za grad Zagreb, jer boljeg prijedloga niste imali, to ste i sami rekli. Koristili ste se obilato kartom grada Zagreba, a što se tiče skupštine grada Zagreba je ona koja je upravo potvrdila ovo o vrtićima što vi govorite, uopće nije tema ove rasprave. Sada imamo povredu Poslovnika oko vrtića. Oko rasprave o vrtićima ili referendumu? **Maras, Gordan (SDP)** Gospodine potpredsjedniče kolegica nije ispravila netočan navod niti jedan, rekla je da je bilo više ali nije, ispravila niti jedan pojedinačan navod niti jedan pojedinačan navod i trebali ste je opomenuti, to je moja povreda Poslovnika. Članak 209., 210. Hvala lijepo. Sa velikim žaljenjem ne mogu to prihvatiti. Replika gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Gospodine potpredsjedniče, bila sam u dvojbi je li to povreda Poslovnika ili institut ispravka netočnog navoda, ipak sam se na kraju odlučila na repliku. Vi ste gospodine zastupniče zloporabili ovu raspravu, o referendumu ste samo na početku nešto govorili a drugi dio rasprave ste cijeli posvetili kritiziranju rada Ministarstva, komentiranju rada ministra Mlakara, Ministarstva uprave, vašem obračunom sa vašim gradonačelnikom BAndićem, cijeni vrtića. Apsolutno niste govorili o referendumu. I potpuno ste izokrenuli ovu raspravu i ovu temu kako biste elaborirali nama ovdje i javnosti problem koji imate vi u skupštini sa vašim gradonačelnikom BAndićem, to je apsolutno ne primjereno i žao mi je što potpredsjednik nije nije vas upozorio na povredu Poslovnika nego tek nakon završene rasprave. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo kolegice Šuica, nadam se da ne mislite da je neprimjereno kada zastupnik iz grada Zagreba govori o problemu koji muči 100 tisuća građana ovoga grada, a odnosi se na rad Ministarstva uprave i čekanje svakog dana da ministar donese odluku o tome tko je u pravu. DA li će potvrditi odluku gradonačelnika Bandića da poskupljuju vrtići ili će potvrditi odluku skupštine da ne poskupljuju vrtići. Nadam se da vam to nije omalovažavanje ovog Sabora jer se radi o 100 tisuća ljudi. A vezano je na temu referenduma zbog toga što takvo ponašanje je isključivo posljedica toga da ne možete ništa, ne možete dovesti u pitanje takvog izabranog čelnika zbog toga što je referendum neprovediv. I tražimo do sljedećeg čitanja u Hrvatskom saboru Zakona o referendumu da se pošalje u proceduru i Zakon o izborima lokalnih čelnika. DA se na taj način omogući građanima, kada se ovakav nered provodi od čelnika lokalne samouprave u ovom slučaju grada Zagreba u bilo kojoj jedinice lokalne samouprave da se mandat može vratiti građanima, a da je on provediv. Ja sam samo zamolio gospodina Mlakara da odluku donese što prije jer 100 tisuća ljudi čeka. To je ono što sam ja zamolio nemojte se ljutiti, mislim da i interes građana Zagreba kojih je 100 tisuća u ovom slučaju ipak malo veći od toga da li će se jedna rečenica u raspravi potrošiti na ovaj ili onaj način. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Opet ste povrijedili Poslovnik gospodine zastupniče, jer ste imali priliku u bilateralnom razgovoru s gospodinom ministrom to riješiti i pitati kada će vam riješiti taj problem građana grada Zagreba, a vi ste opet ovu raspravu zlouporabili ne govoriti o referendumu niti o onome o čemu sam ja govorila nego ste govorili o gradu Zagrebu, vrtićima itd. Vi ste zloporabili institut javlja odgovora na repliku.

Ja sam replicirao sve ono što je gospođa Šuica govorila, od toga zbog čega sam nešto izgovorio, zbog čega mi je interes 100 tisuća zagrepčana i zagrepčanki ispred toga da li ću potrošiti jednu rečenicu na ovaj ili onaj način. A recite mi gospođo Šuica koja je točka za lokalni referendum od one o predškolskom odgoju? Da li je to onda moguće provesti u raspravi o referendumu? Pa normalno da je moguće i ne možete me spriječiti da govorim o problemima svojim sugrađana jer ću to uvijek govoriti. A ovdje sam postavio javno pitanje, jer očekujem odgovor gospodina Mlakara, jer to od njega očekuje stotinu tisuća ovih ljudi o kojima sam vam govorio. Hvala lijepo. Krasno. Ima jasno tema koje su isto jako značajne sada u ovom trenutku kao što su recimo Zakon o visokom školstvu, ali sada je tema Zakon o referendumu pa se onda ne može raspravljati o ovom problemu koji je vezan za vrtiće. Mislim da je bilo uredu. Ne bih dao u ruku baš ali ni u vodu. Klub zastupnika HDSSB-a 5 minutna rasprava, završna riječ, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kao što je već izrečeno s ove govornice klub HDSSB-a ne može prihvatiti ovakav zakonski prijedlog u prvom čitanju iz svih onih razloga koje smo rekli, ali i iz nomotehnički neuređenog i netočnog zakonskog prijedloga ili je to pak nepoštivanje i ignorancija SAbora i odluka Sabora RH. Naime, u ocjeni stanja da ne navodim dalje, a u stavku 2. piše da je ovaj zakonski prijedlog temeljen

16. lipanjski Ustav najnoviji dakle. Međutim, radi se o članku 87., o članku 142. i o članku 133. za po jedan više nego što ste vi napisali ovdje. i nije to prvi zakonski prijedlog gdje se ova greška ponavlja već je to jedan niz. Ali kada se radi o Zakonu o referendumu onda je to vrlo bitno i vrlo važno. Dakle, radi se da kažem o nomotehničkoj grešci, omašci kako god hoćete ili pak o nepoštivanju odluke SAbora RH koji je članak 53. dodao članak 53.a a on je u novom Ustavu postao članak 54. Pa stalno griješite za po jedan. Provjerite pa ćete vidjeti. Nadalje, za Zakon o referendumu jasno, više nego jasno da je potrebna široka javna rasprava široka javna rasprava u RH. Vidite koliko puno od dječjih vrtića, imam i ja tri unuka koji idu u Zagrebu, pa do općinskih načelnika, gradonačelnika, župana itd. općinskih vijeća, članova općinskih vijeća, čak i vijeća mjesnih odbora i oni su uključeni u ove zakonske referendumske prijedloge. Kada govorimo mi o promjeni Ustava, pa lipanj bio lani, evo sada je lipanj pred nama i o onoj brojci 50 plus 50% glasača plus jedan, meni nikada neće biti jasno da su saborski zastupnici tu odredbu lanjskim glasovanjem skinuli. Mi nismo glasovali za to. Može se ona promijeniti ponovno. Kada je bio donošen Zakon o aboliciji, nije bio referendum o tome, Vlada nije raspisivala. Donijela je jednostrano Zakon o aboliciji iako u članku Ustava 47. jasno piše da je vojna obveza i obrana RH dužnost svih građana RH. Vi ste donijeli Zakon o aboliciji protivno članku Ustava 47. bez referenduma. tome, nemojte misliti da se Ustav ne može mijenjati. Može, pa i sami ste pokazali primjerom da će sada ovaj Ustavni zakon o braniteljima itd. donositi bar se bar se tako najavljuje po tisku i po medijima elektronskim. Prema tome, zbog čega imati ponovno naglašavam nepovjerenje građana prilikom izglasavanja referendumom o EU? Zbog čega je ta da kažem limit nije uopće određen? Dakle, može izići 5 građana na referendum. Tri glasaju za, dva protiv i odluka je donešena. Ili pak se nečega bojimo? Bojimo se obrazloženja i nema ih i dalje. Tražimo i želimo objašnjenje što je to potpisano odnosno što je pregovaračka platforma RH u pregovorima u svim poglavljima sa EU. valjda bi nam bilo jasnije, onda bismo mogli metnuti kakav god hoćemo cenzus ako je to dobro ispregovarano, ako je to dobro za sve hrvatske građane, ako zna svaki od hrvatskih građana bio on radnik, poljoprivrednik, bio student ili umirovljenik zna što ga to čeka i da ocijeni referendumom jeli za ili protiv. Ovako vidite već postoji sumnja a priori, možda i bespotrebno ali čemu je sijati u građanstvu. Kada govorim o toj nesretnoj aboliciji i tom članku 47. koji nije poštovan prilikom izglasavanja Zakona o aboliciji. Neki dan sam bio u Bogdanovcima gdje se ljudi žale, da za 138 ubijenih ljudi u Bogdanovcima prije pada Vukovara, nitko nije odgovarao, svi su abolirani, gospodine ministre, a neka čuje to gospodin ministra pravosuđa. tome, ako se sjećate tog lanjskog lipanjskog Ustava kada sam za govornicom ovdje rekao uz definiciju da je Domovinski rat bio

Završni osvrt ministar DAvorin Mlakar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Moram reći ovako inspiriran raspravom, nažalost nije uspjelo ono što smo u samom uvodu govoreći o Zakonu o referendumu naznačio kao nešto što je bitna stvar, a to je da se taj zakon ne odnosi na opoziv načelnika, općinskih gradonačelnika ili župana. Mislim da smo veći dio vremena proveli upravo o toj temi, a nije predmet ovog zakona. Rekli smo isto tako u uvodu da će to pitanje biti riješeno jedinim da tako kažem prirodnim putem, prirodnim zakonom, znači Zakonom o izborima čelnika izvršne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini jer ako se tim zakonom uređuje njihov izbor onda je logično da se tim zakonom uredi i njihov opoziv, a ne Zakonom o lokalnoj lokalnoj samoupravi kako su neki predlagali čak i zaključak. Dakle nema potrebe, Vlada je svjesna da to pitanje treba urediti drugačije, da ga treba izmaknuti od usporedbe s održavanjem referenduma pa onda i svim zakonskim pretpostavkama za održavanje referenduma i da uvede jedan novi institut izbornog opoziva ili opoziva čelnika izvršne vlasti na lokalnoj razini da bi se to pitanje uredilo. Vi ste u raspravama postavljali i logiku uređenja nekih odnosa i neposredan izbor čelnika izvršne vlasti i danas je upitno koliko je to rješenje pomoglo ili odmoglo nekakvom radu na lokalnoj razini s obzirom na razlike, osobito političke, u radu izvršne vlasti i predstavničkih tijela na lokalnoj razini. Ali baš zbog toga mislimo da je ovo rješenje sada već na ovim postojećim temeljima opoziva dobro rješenje i da možemo urediti na kvalitetan način kako će se eventualno razriješiti bilo koji od tih čelnika na lokalnoj razini. Drugo je pitanje što se polemiziralo i često isticalo, neki su polemizirali sa postojećim rješenjima u zakonu. Vi ste iznijeli čitav niz prijedloga kako nešto urediti, smatrate lošim, a kada je bila prilika recimo 2011. godine i kada se donosio Zakon o referendumu koji je ustvari zakomplicirao prethodni postupak održavanja referenduma takva rješenja niste ponudili i niste unijeli. I baš zbog toga mislimo da smo ovim rješenjima kako su sada predložena i od početka govorimo da se ne protivimo tome da se rasprave u dva čitanja, postigli svrhu zakona i da smo na neki način bolje postavili odnose na lokalnoj i regionalnoj razini. To su nekakvi principi kojih smo se držali u predlaganju ovog zakona, suprotno onom što se govorilo da smo kalkulirali rokovima, da Sabor zasjeda permanentno. To mislim da se uopće ne bi trebalo čuti od naših zastupnika i upravo zbog toga što Sabor zasjeda dva puta godišnje, između toga ima stanku od 15. srpnja do 15. rujna propisali smo da rok donošenja odluke referendumske može biti tih 120 dana jer može dovesti upravo u pitanje odluku Sabora, neki prijedlog za raspisivanje referenduma tik pred raspuštanje, ljetnu stanku rada Parlamenta. Zbog toga je rok od 120 dana i mislim da nije on ušao u zakon zato da bismo manipulirali konačnim donošenjem odluke o referendumu. Ono što se tiče veličine koju su često puta spominjali, 1/3 općinskih gradskih vijeća, to je 1/3 vijećnika za prijedlog za donošenje odluke, a istim zakonom je propisano da se odluka donosi natpolovičnom većinom svih članova Vijeća što znači 1/3 inicijative, a uvijek je donošenje odluka za sada kako je regulirano zakonom natpolovična većina svih članova vijeća koje odlučuju o konkretnom pitanju ovdje kada se radi o lokalnim ili regionalnim referendumima. mišljenja smo, Vlada je mišljenja da je predložila kvalitetan tekst, naravno da mislimo da ga se uvijek može i dodatno pojasniti, urediti ili učiniti boljim i Vlada se ne crveni zbog toga, a hvala Bogu gospodin Vinković nije član Vlade pa onda nema ni razloga da bi se crvenio. Hvala vam lijepo.